en með frumvarpinu er gert ráð fyrir að sett verði ný heildarlög um starfskjör launafólks í stað laga um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda, nr. 55/1980. Frumvarpið er byggt á vinnu starfshóps sem skipaður var af þáverandi félags- og barnamálaráðherra, en megintilgangur frumvarpsins er að koma til framkvæmda þeim aðgerðum stjórnvalda í tengslum við lífskjarasamninga á almennum vinnumarkaði vorið 2019 sem falla undir málefnasvið félags- og vinnumarkaðsráðherra og lúta að vinnumarkaðnum. Það er jafnframt megintilgangur frumvarpsins að skýra leikreglur á vinnumarkaði, m.a. í því skyni að sporna gegn félagslegum undirboðum og brotastarfsemi og er frumvarpinu þannig ætlað að bregðast við auknum vanda hvað það varðar á innlendum vinnumarkaði. Vinnumarkaður hér á landi er vel skipulagður með öflugum samtökum launafólks og atvinnurekenda sem semja sín á milli í kjarasamningum um laun og önnur starfskjör starfsmanna sem eru þátttakendur á innlendum vinnumarkaði, sem og um aðra þætti er varða hagsmuni launafólks og atvinnurekenda. Árið 1980 tóku gildi hér á landi lög um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda þar sem m.a. er kveðið á um að laun og önnur starfskjör sem samtök aðila vinnumarkaðar semja um skuli vera lágmarkskjör á íslenskum vinnumarkaði. Í lögunum er einnig kveðið á um að samningar einstakra launamanna og atvinnurekenda um lakari kjör en hinir almennu kjarasamningar ákveði skuli ógildir. Lögunum, sem enn eru í gildi, er þannig ætlað að tryggja að launafólk á innlendum vinnumarkaði njóti ekki lakari kjara en þeirra sem samið er um í almennum kjarasamningum. Þannig hafa verið settar reglur og mótuð framkvæmd í samskiptum aðila vinnumarkaðarins sem gefur stéttarfélögum og samtökum atvinnurekenda ríkt umboð til að koma fram fyrir hönd og gæta hagsmuna launafólks, fyrirtækja og stofnana, hvort sem um er að ræða fyrirtæki eða stofnanir á almennum eða opinberum vinnumarkaði. Virðulegi forseti. Almennt hafa aðilar vinnumarkaðarins eftirlit með því að farið sé að ákvæðum kjarasamninga á innlendum vinnumarkaði. Er það jafnframt hlutverk stéttarfélaga að bregðast við kvörtunum launafólks telji þau brotið á kjarasamningsbundnum réttindum sínum í tengslum við þátttöku á vinnumarkaði. Í frumvarpi þessu er ekki er gert ráð fyrir breytingu hvað þetta varðar. Hér er hins vegar gert ráð fyrir að Vinnumálastofnun verði falið afmarkað hlutverk í þessu sambandi en lagt er til að launamaður geti í tilteknum tilvikum óskað eftir aðstoð Vinnumálastofnunar við að fá launagreiðslur leiðréttar telji launamaðurinn að atvinnurekandi greiði honum lakari laun en honum ber samkvæmt kjarasamningi. Áður en launamaður getur óskað eftir aðstoð Vinnumálastofnunar við að fá launagreiðslur leiðréttar er gert ráð fyrir að hann sjálfur, standi hann utan stéttarfélags eða með milligöngu stéttarfélags, hafi krafist þess með sannanlegum hætti að hlutaðeigandi atvinnurekandi leiðrétti launagreiðslur. Þykir slík framkvæmd í samræmi við þá meginreglu að almennt leysi aðilar vinnumarkaðarins úr ágreiningi sem upp kemur í tengslum við túlkun kjarasamninga án aðkomu opinberra aðila. Frumvarpið gerir þó ráð fyrir að greiði atvinnurekandi ekki laun í samræmi við kjarasamninga hafi Vinnumálastofnun heimild til að leggja á atvinnurekandann dagsektir og að stofnunum geti eftir atvikum látið stöðva starfsemi hans tímabundið þar til úrbætur hafa verið gerðar. Þá er lagt til að Vinnumálastofnun hafi jafnframt heimildir til að leggja á atvinnurekanda stjórnvaldssektir hafi hann ítrekað ekki farið að fyrirmælum stofnunarinnar um að greiða laun í samræmi við kjarasamninga sem og í þeim tilvikum þegar atvinnurekandi hefur veitt stofnuninni rangar eða ófullnægjandi upplýsingar í þágu Eftirlitsstofnunarinnar. Þá er í frumvarpinu lagt til að atvinnurekandi skuli greiða launamanni févíti í tilteknum tilvikum. Með févíti er átt við sérstakar greiðslur til launamanns umfram vangreidd laun en ákvæði þessa efnis í frumvarpinu var samið í sérstöku samráði við Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins. Að tveimur árum liðnum frá gildistöku laganna, verði frumvarpið samþykkt á Alþingi, er jafnframt gert ráð fyrir að ráðherra skuli í samráði við samtök aðila vinnumarkaðarins meta hvort þörf sé á að endurskoða þær reglur sem lagt er til í frumvarpinu að gildi um framangreind févíti. Þá skal nefnt það nýmæli laganna er varðar upplýsingaskyldu atvinnurekanda, en samkvæmt frumvarpinu ber atvinnurekanda ávallt að hafa tiltæk gögn sem sýna fram á hvaða laun hann hefur greitt starfsmönnum á hverjum tíma, upplýsingar um vinnutíma starfsmanna og önnur gögn er varða kjör starfsmanna, þar með talið launaseðla og staðfestingu á að laun hvers starfsmanns hafi verið greidd í samræmi við launaseðil. verði komið á laggirnar sérstakri samstarfsnefnd stjórnvalda og samtaka aðila vinnumarkaðarins sem hefur það hlutverk að koma með tillögu að stefnu og aðgerðaáætlun stjórnvalda hvað varðar áherslur og aðgerðir gegn brotastarfsemi á innlendum vinnumarkaði. Er þannig gert ráð fyrir að nefndin skuli afhenda ráðherra tillögu sína innan árs frá alþingiskosningum hverju sinni, en slíkt þykir mikilvægt þannig að hver ríkisstjórn hafi tækifæri til að marka sér stefnu og grípa til nauðsynlegra aðgerða innan hvers kjörtímabils. Í frumvarpi þessu er jafnframt lagt til að með sérstökum samningum verði komið á fót samstarfsvettvangi opinberra eftirlitsaðila gegn brotastarfsemi á innlendum vinnumarkaði en tilgangurinn er að efla samstarf þessara aðila og efla þar með opinbert eftirlit á vinnumarkaði. Þá tel ég rétt að vekja sérstaklega athygli á því að gert er ráð fyrir að gildissvið fyrirhugaðra laga nái ekki til sjálfboðaliða, en mikilvægt þykir að gera skýran greinarmun á sjálfboðaliðum annars vegar og launafólki hins vegar. Á það ekki síst við þar sem það er andstætt kjarasamningum og meginreglum á vinnumarkaði að sjálfboðaliðar gangi í almenn störf launafólks í efnahagslegri starfsemi fyrirtækja eða stofnana. Um störf sem launafólk sinnir almennt gilda ákvæði kjarasamninga og verður launafólki því ekki skipt út fyrir sjálfboðaliða til að sinna þessum störfum. Er því í frumvarpinu gert ráð fyrir að hugtakið sjálfboðaliði verði skýrt þannig að um sé að ræða einstakling sem ekki gegnir almennum störfum launamanna sem eru hluti af efnahagslegri starfsemi fyrirtækja eða stofnana. Hefðbundin sjálfboðaliðastörf eiga sér hins vegar langa sögu hér á landi og eru mikilvæg þeim aðilum sem vinna í þágu almannaheilla að góðgerðar-, menningar- eða mannúðarmála. Sem dæmi má nefna störf sjálfboðaliða í verkefnum fyrir ýmis félagasamtök sem tengjast góðgerðar- eða mannúðarmálum, svo sem fyrir Rauða krossinn á Íslandi, Hitt húsið, Hjálpræðisherinn, skátahreyfinguna eða Alþjóðleg ungmennaskipti svo eitthvað sé nefnt. Er því í frumvarpinu gert ráð fyrir skýrum skilum á milli þess að um sé að ræða launafólk annars vegar, sem fellur undir gildissvið laganna verði frumvarpið að lögum, og sjálfboðaliða hins vegar, sem falla utan gildissviðsins. Þá er í frumvarpinu kveðið með skýrum hætti á um skyldur atvinnurekenda sem skuldbinda sig til að taka starfsnema í starfsnám á vinnustað. Loks er í frumvarpi þessu lagðar til tilteknar breytingar á öðrum lögum í því skyni að tryggja eins vel og unnt að að þær aðgerðir stjórnvalda í tengslum við lífskjarasamninga á almennum vinnumarkaði vorið 2019, sem ég nefndi í upphafi máls míns, komist til framkvæmda en helstu breytingarnar sem um ræðir eru á lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Virðulegur forseti. Líkt og áður kom fram í máli mínu er vinnumarkaðurinn hér á landi vel skipulagður með öflugum samtökum launafólks og atvinnurekenda sem semja sín á milli í kjarasamningum um laun og önnur starfskjör starfsmanna sem eru þátttakendur á innlendum vinnumarkaði, sem og um aðra þætti er varða hagsmuni launafólks og atvinnurekenda, auk þess að hafa eftirlit er ekki ætlað að breyta þessu. Það hefur hins vegar þótt mikilvægt að stjórnvöld geti í tilteknum tilvikum gripið inn í þegar um er að ræða brotastarfsemi á innlendum vinnumarkaði, en talið er að snarpara eftirlit og varnaðaráhrif fyrirhugaðra laga geti haft jákvæð áhrif hvað þetta varðar til lengri tíma litið. Ég tel frumvarp þetta því mikilvægt innlegg í þá umgjörð sem nú þegar er til staðar á innlendum vinnumarkaði og til þess fallið að sporna gegn brotastarfsemi í tengslum við kjarasamningsbundinn rétt starfsfólks sem eru þátttakendur á vinnumarkaði og stuðla þannig að heilbrigðum og öflugum vinnumarkaði þar sem leikreglur eru virtar af öllum, ekki bara sumum. Brot á kjarasamningsbundnum réttindum starfsfólks sem eru þátttakendur á vinnumarkaði eigum við sem samfélag aldrei að sætta okkur við. Við verðum að gera það sem við getum til að sporna gegn slíkum brotum og okkur ber hreinlega skylda til þess. Ég hygg að sum hefðu viljað ganga lengra meðan önnur hefðu viljað ganga styttra með þessu frumvarpi en ég tel okkur vera að stíga mikilvæg skref í rétta átt með lögfestingu frumvarpsins. Að lokum legg ég til að frumvarpinu verði vísað til hv. velferðarnefndar að lokinni þessari umræðu.

mikið inngrip hins opinbera í samningssamband starfsmanna og atvinnurekanda. Ég tel þarna vera atriði sem ganga einfaldlega of langt og vil ég fara yfir það. Þau eru helst tvö,

Engu að síður er ekki mælt fyrir um neinar reglur um málsmeðferð eða hæfi nefndarmanna. Má færa rök fyrir því að rétt sé að dómstólar sjái um að ákvarða og úrskurðar atvinnurekendum févíti. Í 9. gr. er mælt fyrir um eftirlit Vinnumálastofnunar með því hvort atvinnurekendur greiði launamanni laun sem eru lakari en almennir kjarasamningar kveða á um. við ákvæðið í frumvarpinu kemur fram að almennt hafa aðilar vinnumarkaðarins eftirlit með því að farið sé eftir ákvæðum kjarasamninga á innlendum vinnumarkaði og er það jafnframt hlutverk stéttarfélaga að bregðast við kvörtunum launamanna telji þeir brotið á kjarasamningsbundnum réttindum sínum á vinnumarkaði. Jafnframt segir að meginreglan sé sú að aðilar vinnumarkaðarins leysi úr ágreiningi sem kemur upp í tengslum við túlkun kjarasamninga án aðkomu opinberra aðila. Með þessu er því verið að færa hlutverk stéttarfélaga yfir á hið opinbera. Þetta eftirlit er nú þegar í höndum aðila vinnumarkaðarins og eru ætlaðar lagabreytingar því hvorki launamönnum né atvinnurekendum til hagsbóta. Eini munurinn er sá að eftirlitið fer úr höndum stéttarfélaga í hendur Vinnumálastofnunar sem mun fela í sér óþarfa fjölgun ríkisstarfsmanna með tilheyrandi kostnaði sem mun líklega hljóða upp á hátt í 200 millj. kr. á ári. Nú langar mig að fara aðeins yfir í févíti. Svo virðist vera sem markmið ákvæðisins sé annars vegar að sporna gegn brotastarfsemi á vinnumarkaði og hins vegar að bæta launamönnum ætlað tjón vegna samningsbrota atvinnurekanda. Það er vandséð hvaða tjón launamaður verður fyrir umfram launatap þegar atvinnurekandi greiðir honum of lág laun sem bæta þarf með álagningu févítis. Eina tjónið sem launamaður yrði alla jafna fyrir væru lægri útborguð laun en hann á rétt á. Ég vil benda á að launamaður á fjárkröfu á hendur atvinnurekenda vegna vangoldinna launa auk dráttarvaxta og innheimtukostnaðar eftir atvikum. Með því er tjón launamanns þegar að fullu bætt. Valdi vanefndir atvinnurekanda einhverju frekara tjóni á launamaður rétt á skaðabótum á grundvelli almennra reglna skaðabótaréttar. Því er tæpast unnt að líta á févíti samkvæmt frumvarpinu sem einhvers konar bætur fyrir tjón heldur einungis refsingu fyrir vanefndir. Þá vekur og athygli að í athugasemdum við 14. gr. kemur fram að ef ágreiningur er um réttmæti eða fjárhæð kröfu launamanns, svo sem vegna fjarvista frá vinnu, lögmæti uppsagnar eða riftun ráðningarsamnings þar sem reynir á túlkun reglna, vinnuréttarlöggjafar eða samninga, þá komi févíti ekki til skoðunar þar sem um sé að ræða kröfuréttarlegan ágreining. Virðist vera að ef um sé að ræða kröfuréttarlegan ágreining þá eigið févíti ekki við. Það skýtur því skökku við að hafa ákvæði um févíti yfir höfuð í lögunum í ljósi þess að ágreiningur um vanefnd samnings er ávallt kröfuréttarlegur ágreiningur í eðli sínu. Hins vegar kemur einnig fram að séu mótbárur atvinnurekandans metnar haldlausar geti févíti átt við. Aftur á móti er ágreiningurinn engu að síður kröfuréttarlegs eðlis óháð því hvernig mótbárur atvinnurekanda eru metnar. Í frumvarpinu er samráðsnefnd gefið það hlutverk að ákvarða hvort beita eigi atvinnurekanda févíti og heimilt að gera tillögu um fjárhæð þess.

svo sem hvort um sé að ræða túlkunarágreining milli aðila eða gild sjónarmið af hálfu atvinnurekanda að greiða ekki kröfu launamanns um laun. Fyrir þessu áliti eru ekki færð nein sérstök rök en vandséð er að einhver samráðsnefnd, sem litlar sem engar reglur eru til um og þess vegna skipuð ólöglærðu fólki, sé betur til þess fallin að leysa úr lögfræðilegu álitaefni um greiðslu skaðabóta févítis en dómstólar.

hvort hv. þingmaður hafi sett fyrirvara við frumvarpið þegar það fór í gegnum þingflokk Sjálfstæðisflokksins.

Þetta virðist vera aðferðafræði eða útfærsla sem bæði Samtök atvinnulífsins og Alþýðusamband Íslands hafa. Það var fallist á það og það kemur sérstaklega fram í greinargerðinni að þetta ákvæði hafi verið í verið unnið í samráði við aðila vinnumarkaðarins. þetta er atriði sem var lofað sérstaklega, launafólki var lofað því við undirritun lífskjarasamningsins 2019 að brugðist yrði við brotastarfsemi á vinnumarkaði með

hvort hún telji nauðsynlegt til þess að hún geti stutt þetta frumvarp að það verði þá gerðar einhverjar róttækar breytingar á ákvæðinu um févíti,

Ég tel að slíkan ágreining eigi aðilar að leysa sín á milli. Varðandi févíti, eins og ég rakti hér áðan þá

vegna vangoldinna launa innheimta fyrir dómstólum. Er það ekki algjörlega augljóst í huga okkar hér á Alþingi að það geti verið mjög íþyngjandi fyrir launafólk, segjum sérstaklega

Er ekki eðlilegt að við reynum að setja einhvern ramma utan um atvinnulífið þannig að hluti af þessu tjóni lendi þá einmitt á atvinnurekandanum sem sveik fólkið um umsamin laun, að það sé ekki bara launafólkið sjálft sem ber allan kostnaðinn af þessari bið og að það sé komið til móts við það með einmitt févíti, eitthvað í þá átt sem mælt er fyrir um í þessu frumvarpi?

af hendi opinberar stofnunar, heilbrigðiskerfisins og Landspítalans, gagnvart liðskiptaaðgerðum hér og það sem einhverjir vilja kalla valkvæðar aðgerðir. Þar er tíminn óhemjulangur, oft talinn í árum þar til fólk fær bót meina sinna.

En það má færa rök fyrir því að rétt sé að dómstólar ákvarði atvinnurekendum févíti en ekki einhver opinber nefnd

Virðulegi forseti. Ég fagna því að hér sé loksins mælt fyrir frumvarpi um aðgerðir gegn launaþjófnaði og gegn félagslegum undirboðum og brotastarfsemi á íslenskum vinnumarkaði. er það þannig að ríkisstjórnin gaf aðilum vinnumarkaðarins loforð um aðgerðir í þessa veru við undirritun lífskjarasamninga 2019. Það tókst ekki að efna þau loforð á síðasta kjörtímabili. Það var mikil óánægja meðal verkalýðshreyfingarinnar með þau frumvarpsdrög sem þá voru unnin í félagsmálaráðuneytinu. Þessi dráttur þegar kemur að því að samþykkja lög í þessa veru kom kannski

Það virðist ekki vera þverpólitísk sátt um það innan ríkisstjórnarflokkanna hvernig eigi að gera þetta, hvort og hvernig eigi að standa við þau loforð sem aðilum vinnumarkaðar voru gefin 2019. Ég verð að segja að svona við fyrstu yfirferð líst mér talsvert betur á þetta frumvarp en það sem áður var í vinnslu í félagsmálaráðuneytinu og ég held að hafi reyndar aldrei verið lagt fram á þingi, þótt mér kunni að skjátlast. umsagnir frá stéttarfélögum og fleiri hagsmunaaðilum. Þetta frumvarp virðist ekki hafa farið í gegnum samráðsgáttina. Það hefði verið ágætt. Þótt t.d. févítisákvæðið sé samið í samráði við Alþýðusambandið og Samtök atvinnulífsins hefði verið ágætt að fá þetta í gegnum samráðsgáttina til að fá inn fleiri og fjölbreyttari sjónarmið.

Brotin beinast einkum að hópum í viðkvæmri stöðu sem þekkja síður réttindi sín á vinnumarkaði og eiga erfiðara með að sækja rétt sinn, t.d. að erlendu starfsfólki, ungu fólki, tekjulágu fólki. eru kjarasamningsbrot sem eiga sér ýmsar birtingarmyndir. Launafólk er svikið um desemberuppbót, jafnaðarkaup er greitt langt undir taxta,

Það er í sjálfu sér bara tjón sem fólk verður fyrir, að það þarf að bíða eftir að fá umsamin laun. Í dag er það í rauninni þannig að fólkið ber sjálft kostnaðinn af þeirri bið. bið. Efling stéttarfélag greindi frá því í fyrra að kröfum félagsins fyrir hönd félagsmanna hefði fjölgað úr 200 á hverju ári upp í um 700 á síðustu fimm árum.

er hlunnfarið um laun sem leitar réttar síns. Í dag leggst hvorki bótafjárhæð né sekt ofan á launakröfu þegar hún innheimtist þetta er eitthvað sem verkalýðshreyfingin hefur bent á, að það vanti einfaldlega almennilegan fælingarmátt gagnvart þessari brotastarfsemi.

Það er alla vega alveg á hreinu að kjarasamningsbrot bitna ekki bara á launafólkinu sem er brotið gegn heldur bitna þau á samfélaginu öllu í formi tapaðra skatttekna, bjagaðar samkeppni

og setja lög til að skapa mjög afgerandi fælingarmátt gegn launaþjófnaði og öðrum brotum á vinnumarkaði.

ég held að ég hafi ekki tekið það fram áðan, að vitaskuld viljum við ekki sjá brotið á launamönnum í þessu landi, ekki fyrir nokkra muni. Það sem ég var að draga fram áðan var að með þessu frumvarpi erum við að færa ákveðið hlutverk stéttarfélaga frá þeim yfir til hins opinbera. Þetta eftirlit er nú þegar í höndum aðila vinnumarkaðarins og mér er það til efs að þessar lagabreytingar séu launamönnum eða atvinnurekendum til bóta. Eini munurinn er sá að eftirlitið fer nú úr höndum stéttarfélaga, eins og ég sagði áðan, í hendur Vinnumálastofnunar sem mun að mínu mati fela í sér óþarfa fjölgun ríkisstarfsmanna með miklum kostnaði.

auðvitað væri hægt að sleppa þessum auknu opinberu umsvifum og mæla fyrir um hlutlæga bótareglu án þess án þess að bæta við í þessari nefnd o.s.frv. og mæla þá fyrir um að atvinnurekandi sem brýtur gegn löglega umsömdum kjörum launamanns skuli greiða launamanni

Það væri ein leið til að efna þessi loforð sem voru gefin, en myndi það ekki í rauninni vera enn þá meira íþyngjandi gagnvart atvinnurekendum? Er ekki einmitt sú leið sem verið er að fara í frumvarpinu til þess fallin að skapa ákveðið jafnvægi þarna á milli?

sjálfkrafa réttur til launamanns og svo hins, að launamaður þyrfti einhvern veginn að fara með þetta í langt ferli og leita

Ég ætla ekki að lengja þessa umræðu mikið en ég er komin hingað til að fagna því að það eigi að taka á því samfélagsmeini sem félagsleg undirboð eða launaþjófnaður er á Íslandi. Það er mikilvægt að eftirlitið sé skilvirkt og tryggt verði að þeir einstaklingar sem brotið er á og vilja sækja rétt sinn njóti til þess stuðnings og hafi skjól, ekki aðeins verkalýðshreyfingarinnar heldur heldur samfélagsins alls. Það getur ekki verið samningsatriði á milli aðila vinnumarkaðarins að vinnuveitendur komi fram við launþega af virðingu og virði lög og kjarasamninga. Því miður virðist sem svo að ljótum málum, sem ég vil kalla nútímaþrælahald, sé að fjölga og hafi fjölgað hér á undanförnum árum og tengdist sér í lagi uppgangi sem var í þjóðfélaginu og ekki síst í byggingariðnaði og ferðaþjónustu. Ódýra vinnuaflinu er ætlað að auka gróða fyrirtækjanna. Þrælar 21. aldarinnar vinna myrkranna á milli fyrir vasapening og þetta er ekkert annað en glæpur. Það er glæpur þegar fólk er rænt launum sínum og réttindum. Þetta er glæpur og eins og aðrir glæpir er þjófnaðurinn myrkraverk og það ætlar að það ætlar að reynast erfitt að uppræta hann. En það sem verra er er að fórnarlömbin eru hrædd við að tjá sig og eru í raun þau einu sem taka áhættu með glæpnum sem verið er að fremja á þeim. Fyrirtækin geta illu heilli bara borgað og haldið svo áfram og í versta falli skipta þau um kennitölu. Fyrir ekki svo löngu síðan síðan kynnti ég mér þessi mál ágætlega og ræddi við eftirlitsmenn á vegum stéttarfélaga um þessi mál og frásagnir þeirra eru sannarlega sláandi.

að greiða ekki veikindadaga, fólk fær ekki frídaga eða lögbundinn hvíldartíma eins og því ber, það er hringlað með vaktaplan þannig að vaktaálag og yfirvinna er ekki greidd fólk er jafnvel í sjálfboðavinnu. Fyrirtæki, ekki síst í landbúnaði og ferðaþjónustu, hafa í auknum mæli auglýst eftir erlendum sjálfboðaliðum til starfa upp á fæði og húsnæði. Þannig koma fyrirtækin sér hjá því að greiða kjarasamningsbundin laun og þar með skatta og aðrar skyldur.

halda eftir launum starfsmanna og styrkja samkeppnisstöðu sína gagnvart öðrum alvörufyrirtækjum sem fara að lögum og eru í samkeppni við fyrirtækin sem sniðganga lög og reglur og undirboðin grafa undan eðlilegum rekstri fyrirtækjanna. Það er dæmi um að nemar í óskilgreindu námi fá uppihald og ferðir en engin laun og það samræmist ekki íslenskum lögum. Óharðnaðir unglingar eru ráðnir sem verktakar á veitingahúsum og þeim talin trú um að það sé þeim fyrir bestu. Þeir gera sér ekki grein fyrir að þeir eru að taka þátt í að brjóta lög og raunar á sjálfum sér og sínum rétti. Svo eru dæmi um að fólk sé sent til Íslands til þess að biðja um hæli og vinna síðan svart fyrir engin eða lág laun í skjóli myrkurs.

að það sé opinber stofnun sem veitir fólkinu skjól sem verið er að brjóta á. Ég væri hissa á því

að uppfylla hluta af aðgerðunum sem ríkisstjórnin boðaði fyrir rúmum þremur árum í tengslum við lífskjarasamninga sem lúta að réttindum á vinnumarkaði og félagslegu undirboði.

ef atvinnurekandi brýtur gegn lágmarkskjörum launamanns.“ Að mínu viti er nokkuð erfitt að túlka þetta með öðrum hætti en að ríkið eða hið opinbera eða einhver opinber aðili

sjálfsögðu megi deila um útfærsluatriði, nákvæmlega hvar þessar heimildir eigi heima og hvernig þetta er lagt á, þá held ég að sú útfærsla sem hér er verið að tala fyrir sé í meginatriðum í fullu samræmi við það. Hins vegar hef ég tilfinningu fyrir því, sem gæti verið röng, að ágreiningurinn sé kannski svolítið hugmyndafræðilegs eðlis varðandi það hvort hið

Frú forseti. Ég vil byrja á því að þakka hv. þingmönnum kærlega fyrir þeirra innlegg í þessa umræðu sem ég held að sé mjög góð. Þetta er eitt af stóru málunum á vinnumarkaðnum, hvernig við getum nálgast það að koma í veg fyrir að fólk sé snuðað um laun sín. Þá held ég að það sé mikilvægt að við hugum sérstaklega að því að við hljótum öll að vera sammála um markmiðið, þ.e. að brot og brotastarfsemi á vinnumarkaði, félagsleg undirboð, er eitthvað sem við viljum ekki láta líðast á íslenskum vinnumarkaði. Mig langar örstutt að nefna örfá atriði til að bregðast við umræðunni. Mig langar í fyrsta lagi að minna á varðandi samráðsnefndina sem hér hefur verið til umræðu að hún er

Hún er ekki opinber nefnd, eins og sjá má á m.a. 6. gr. þessa frumvarps. Ég vil líka nefna það að hér er kannski ekki um bein lögfræðileg álitamál að ræða sem koma til samráðsnefndarinnar heldur túlkun kjarasamninga og á nokkrum stöðum í frumvarpinu er gert ráð fyrir því að hægt sé að vísa málum til samráðsnefndarinnar einmitt vegna þess að hún er skipuð aðilum vinnumarkaðarins, ekki hins opinbera. Þar með er verið að halda í það grundvallarstef að það séu einmitt aðilar vinnumarkaðarins sem leitist til við að leysa ágreiningsefni sín á milli. En á sama hátt er hér verið að gera Vinnumálastofnun kleift að koma inn í málin þegar ekki er verið að greiða rétt laun. Hennar hlutverk sé þá að sjá til þess eða reyna að koma því til leiðar að greidd verði rétt laun í samræmi við 5. gr. laganna. Ég vil ekki meina að við séum að setja á fót opinbert eftirlit með launakjörum. Við erum að gefa Vinnumálastofnun færi á því — við erum að segja: Vinnumálastofnun, opinber stofnun, á að fá auknar heimildir til að koma réttum launum á þar sem þau hafa ekki verið, þar sem verið er að stela af fólki.

ber ávallt að hafa tiltæk gögn sem sýna fram á hvaða laun hann hefur greitt starfsmönnum sínum á hverjum tíma, upplýsingar um vinnutíma starfsmanna og önnur gögn er varða kjör þeirra, þar með talið launaseðla og staðfestingu á því að laun starfsmanns hafi verið greidd í samræmi við það sem kemur fram á launaseðli. Mig langar rétt aðeins að nefna líka varðandi févíti, þ.e. vegna brotastarfsemi. Ég held að þar séum við að stíga mikilvægt skref. Ég efast ekki um það og ég veit að það eru skiptar skoðanir á akkúrat þessu. Við höfum heyrt þær skoðanir endurspeglast í umræðunni hér í dag og það er bara vel, ég tel að það sé mikilvægt að þegar brot eiga sér stað, þegar launum er stolið af launamanni eða launafólki þá eigi að geta komið til greiðslur sem renna til launamannsins en ekki til hins opinbera. Ef við setjum þetta bara í víðara og stærra samhengi: Hvers vegna erum við að þessu? Jú, við erum auðvitað að þessu til að reyna að tryggja að fólk fái borguð kjarasamningsbundin laun,

hefði sjálfur verið hlynntur því að setja lög um hlutlæga bótareglu í samræmi við það sem verkalýðshreyfingin hafði kallað hvað mest eftir.

en þó verður að vera hægt að skilja á milli brota og mistaka og það er sú leið sem farin er í févítisákvæðinu. Hér er auðvitað um að ræða niðurstöðu sem verður til

sem eðlilegt sé að leggja fram. Ég er þeirrar skoðunar, ekki síst vegna þess að þetta er það sem varð niðurstaðan hjá þeirri nefnd sem vann frumvarpið.

Annars langar mig hér í seinni umferð að fá að spyrja hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra hvort hann sé sammála því sjónarmiði, sem birtist áðan í ræðu hæstv. formanns efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis, að það sé vandséð hvaða tjóni launamaður verður fyrir umfram launatap þegar atvinnurekandi greiðir honum of lág laun sem bæta þarf með álagningu févítis. hvort hæstv. ráðherra sé sammála því sjónarmiði að eina tjónið sem launamaður yrði alla jafna fyrir væru lægri útborguð laun en hann á rétt á.

sem hafa farið í gegnum þingflokka stjórnarmeirihlutans með fyrirvörum. Flest þeirra mála hefur okkur tekist að klára hér á þingi og ég vonast til þess að þetta sé eitt þeirra. Ég er ekki sammála öllu því sem fram kom í máli 1. þm.

komið í ljós hér í þingsal í dag að talsmaður Sjálfstæðisflokksins í efnahags- og viðskiptamálum, formaður efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis, er

En sá vettvangur sem er búinn til með þessu lagafrumvarpi — þau ferli sem hér er verið að lögfesta eru í raun, hefði maður haldið, einmitt til þess gerð að gera þessi lög minna íþyngjandi fyrir atvinnurekendur

Þrátt fyrir þetta, þrátt fyrir að í raun sé alls ekki orðið við þessum kröfum sem

hefur talað mjög eindregið fyrir því í ræðu og riti — þrátt fyrir að verkalýðshreyfingunni verði ekki að ósk sinni hér og búið sé til ákveðið kerfi til að verja sérstaklega hagsmuni atvinnurekenda — virðast Sjálfstæðismenn samt vera

Frú forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um greiðslur vegna umönnunar langveikra eða fatlaðra barna. Með frumvarpinu er lagt til að sett verði ný heildarlög um greiðslur til umönnunaraðila langveikra og fatlaðra barna sem komi í stað gildandi laga nr. 22/2006, um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna. Við þá breytingu er gert ráð fyrir að gildandi lög falli brott ásamt 4. gr. laga nr. 99/2007, um félagslega aðstoð, sem kveður á um umönnunargreiðslur. Frumvarpið var samið í félags- og vinnumarkaðs ráðuneytinu og byggist að stærstum hluta á skýrslu starfshóps um umönnunargreiðslur og greiðslur til foreldra langveikra eða fatlaðra barna frá árinu 2020. Frumvarpinu er m.a. ætlað að mæta þeirri áherslu sem fram kemur í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar um að bæta lífskjör og lífsgæði langveikra og alvarlega fatlaðra barna og fjölskyldna þeirra með nýju fyrirkomulagi umönnunarstyrks og umönnunargreiðslna. Virðulegi forseti. Með frumvarpinu sem ég mæli hér fyrir er lagt til að sett verði ný heildarlög um greiðslur til umönnunaraðila langveikra og fatlaðra barna sem komi í stað gildandi laga líkt og að framan greinir. Gert er ráð fyrir að umönnunar- og foreldragreiðslur í núverandi kerfi verði sameinaðar í eina heildstæða löggjöf þar sem kveðið verði á um opinberan fjárhagslegan stuðning vegna umönnunar langveikra og fatlaðra barna á einum stað. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að stuðningur við umönnunaraðila langveikra og fatlaðra barna verði í auknum mæli miðaður við raunverulega umönnunarþörf barnanna umfram það sem við á um heilbrigð börn á sama aldursskeiði en í núverandi kerfi er nær eingöngu miðað við sjúkdóms- og fötlunargreiningar. Með frumvarpinu er lagt til að tekið verði upp nýtt þrepaskipt umönnunarmat sem byggist á heildarmati á umönnunarþörf barns. Við matið verði dregið úr vægi læknisfræðilegra greininga en aukin áhersla lögð á raunverulega umönnunarþörf barns og vægi upplýsinga frá umönnunaraðila. Þannig verði lagt einstaklingsbundið og heildstætt mat á þörf fyrir umönnun og slíkt mat verði þannig ekki að öllu leyti læknisfræðilegt. Lagt er til að umönnunarþrepin verði fimm þar sem umönnunarþörf eykst frá þrepi 1–5 eða allt frá því að barnið þarfnast eftirlits, stuðnings eða þjálfunar við margs konar athafnir yfir í að barnið þarfnist samfelldrar, umönnunar og gæslu allan sólarhringinn. Fjárhæð greiðslna ræðst síðan af því þrepi sem barn raðast í og fara greiðslur hækkandi með hækkandi þrepi. Með frumvarpinu er jafnframt lagt til að greiðslur skiptist í tvo flokka, annars vegar umönnunargreiðslur sem eru tekjutengdar greiðslur í sex til 12 vikur og hins vegar umönnunarstyrkur sem ekki er tekjutengdur og er greiddur til 18 ára aldurs barns. Gert er ráð fyrir að umönnunargreiðslur séu tekjutengdar greiðslur og byggist á fyrri atvinnuþátttöku. Lagt er til að hvor umönnunaraðili um sig eigi sjálfstæðan rétt til umönnunargreiðslna í allt að sex vikur með möguleika á framlengingu um sex vikur í mjög alvarlegum tilvikum. Mikilvægt þykir að tryggja báðum foreldrum möguleika á að annast barn sitt í þessum aðstæðum og er því lagt til að meginreglan verði sjálfstæður réttur hvors foreldris til greiðslna. Í undantekningartilfellum verði foreldrum heimilt að framselja rétt sinn að hluta eða öllu leyti sín á milli, enda geta aðstæður verið með þeim hætti að það teljist þjóna best þörfum og hagsmunum barnsins. Umönnunarstyrkur er hins vegar óháður fyrri atvinnuþátttöku foreldra og greiða má styrkinn allt til 18 ára aldurs barns. Lagt er til það nýmæli að báðir umönnunaraðilar geti fengið greiddan umönnunarstyrk á sama tíma en samkvæmt gildandi lögum getur einungis annað foreldrið fengið greiðslur á hverjum tíma. Mikilvægt þykir að foreldrar geti skipt greiðslu umönnunarstyrks sín á milli á sama tíma óski þeir þess, en með því móti munu báðir umönnunaraðilar hafa jöfn tækifæri til atvinnuþátttöku eða náms. Þá er gert ráð fyrir að nám eða atvinnuþátttaka útiloki ekki umönnunaraðila frá því að fá greiddan umönnunarstyrk og þannig verði stuðningskerfið sveigjanlegra og stuðli í auknum mæli að því að draga úr félagslegri einangrun umönnunaraðila. Til viðbótar því sem ég hef nefnt hér á undan er í frumvarpinu lagt til að komið verði á sérstökum kostnaðargreiðslum sem komi til móts við þann umframkostnað sem stafar af fötlun eða veikindum barns og aðrir opinberir aðilar greiða ekki. að ræða kostnað sem er til kominn vegna langvarandi veikinda eða fötlunar barns og er umfram það sem við á um heilbrigð börn á sama aldursskeiði. Hér er m.a. átt við beinan kostnað sem kemur til vegna nauðsynlegrar þjónustu, þjálfunar eða hjálpartækja sem aðrir aðilar greiða ekki eða greiða ekki að fullu en einnig óbeinan kostnað, svo sem vegna aukins álags og slits á húsnæði og húsbúnaði, t.d. vegna hjólastólanotkunar og slits á fatnaði. Hæstv. forseti. Líkt og áður sagði byggist frumvarp þetta að stærstum hluta af skýrslu starfshóps um umönnunargreiðslur og greiðslur til foreldra langveikra eða fatlaðra barna frá árinu 2020. Fulltrúar frá Umhyggju – félagi langveikra barna, Landssamtökunum Þroskahjálp og Öryrkjabandalagi Íslands, átti sæti í þeim starfshóp auk fulltrúa ráðuneytisins og stóðu allir fulltrúar í starfshópnum að skýrslunni og tillögunum. Auk þess voru drög að frumvarpinu birt almenningi í samráðsgátt stjórnvalda og var tekið tillit til þeirra athugasemda sem fram komu við samráðið eftir því sem unnt var. Almennt voru umsagnir jákvæðar gagnvart þeim breytingum sem lagðar eru til á frumvarpinu og miða að heildstæðri löggjöf um fjárhagslegan stuðning ríkisins við fjölskyldur barna með fötlun eða langvinna sjúkdóma til samræmis við þörf og þróun í málaflokknum. Ekki er gert ráð fyrir að lögfesting frumvarpsins hafi áhrif á stjórnsýslu ríkisins en verði frumvarpið samþykkt óbreytt er reiknað með að útgjöld ríkisins vegna umönnunarstyrks og umönnunargreiðslna verði á bilinu 5,7–7,3 milljarðar kr. og að kostnaðargreiðslur muni verða á bilinu 400–700 millj. kr. eða samtals um 6,1–8 milljarðar kr. á ári. Þar sem gert er ráð fyrir að greiðslurnar verði skattlagðar er gert ráð fyrir að á móti þessum útgjöldum komi tekjuskattur ríkissjóðs sem muni nema um 2,2–2,8 milljörðum kr. Nettógreiðslur verði því á bilinu 3,9–5,2 milljarðar á ári. Núverandi fjárheimildir eru um 3,5 milljarðar og er því um aukin nettóútgjöld að ræða sem nema um 0,4–1,7 milljörðum kr. á ári. Virðulegi forseti. Ég tel nauðsynlegt að setja nýja löggjöf um þennan málaflokk þar sem fjallað er heildstætt um fjárhagslegan stuðning ríkisins við fjölskyldur langveikra og fatlaðra barna, enda er núverandi kerfi komið til ára sinna og hefur heildarendurskoðun þess staðið yfir í langan tíma. Ég tel að verði frumvarpið að lögum muni það bæta lífskjör og lífsgæði langveikra og fatlaðra barna og fjölskyldna þeirra þar sem stuðningur við umönnunaraðila verði í auknum mæli miðaður við raunverulega umönnunarþörf langveikra og fatlaðra barna. Auk þess tel ég afar mikilvægt að stuðningskerfið verði sveigjanlegra og stuðli í auknum mæli að því að draga úr félagslegri einangrun umönnunaraðila en hagsmunasamtök hafa lagt ríka áherslu á að umönnunaraðilar geti stundað nám og eftir atvikum atvinnu samhliða umönnun barnanna.

Mig langar þó að nefna að tekjutengdar greiðslur eru einungis til þriggja mánaða í senn, eins og segir þar. Það þykir mér vera mjög skammur tími og kannski eitthvað sem mætti endurskoða.

það sé ekki tekið á því að grunngreiðslur þeirra skerðast með atvinnuframlagi þeirra. Það þykir mér ekki gott vegna þess að lengi hafa heyrst háværar raddir foreldra langveikra og fatlaðra barna vegna þessa

hvort hann ætli að endurskoða þetta og tryggja það að hlustað verði betur á þetta ákall foreldra og passa að grunngreiðslurnar skerðist ekki vegna annarra tekna.

þeirra þriggja mánaða þar sem að hámarki geta komið til tekjutengdar greiðslur. Ef ég man þetta rétt þá er það í rauninni ekki breyting frá núgildandi Ég tel að það sé mikilvægt að sá möguleiki sé til staðar að foreldrar geti fengið greitt á sama tíma, sem er ekki í dag. Ég tel að það auki í rauninni

að kynjaskiptingin sé þannig, geti bæði nýtt þessar greiðslur. Ég vil síðan benda á að umönnunarstyrkurinn, sem er það sem er ekki tekjutengt, er ekki skertur ef maður er í vinnu eða námi.

og þá er augljóslega gert ráð fyrir að viðkomandi fari af vinnumarkaði á meðan. Hv. þingmaður spyr hvort ég vilji hlusta betur á foreldra. Ég vil alltaf hlusta betur og meira á fólk sem vill ná fram auknum jöfnuði og réttlæti í samfélaginu og ég treysti því að þingnefndin muni gera það líka þegar málið verður komið til hennar.

En mér þykir þó mikilvægt að standa vörð um þá einstaklinga sem vilja vera á vinnumarkaði vegna þess að þó að þú eigir barn í 4. og 5. þrepi er það ekki

ekki. Það er bara mjög mikilvægt, það eru mjög margir foreldrar sem hafa rætt um að þau upplifi ekki að þau geti farið út á vinnumarkaðinn vegna þess að það muni skerða greiðslurnar. Þannig að ég

Hæstv. forseti. Ég ætla að taka það skýrt fram aftur að þegar um umönnunarstyrkinn er að ræða, sem er er í rauninni það sem er greitt með börnum allt til 18 ára aldurs, er ekki um skerðingar að ræða. Það er þá einvörðungu þegar um er að ræða þessar tekjutengdu sem eru umönnunargreiðslurnar og eru til stutts tíma. Ég vísa því síðan til nefndarinnar að taka þetta til skoðunar þarna eru atriði sem hv. þingmaður hefur sérstakar athugasemdir við, en mig langar að leggja á það ríka áherslu að með þessu frumvarpi erum við að stíga stórt og mikilvægt skref í þá átt að geta veitt foreldrum tækifæri til að stunda vinnu eða nám,

Þessi áætlun, líkt og fyrirrennari hennar, byggir á fimm meginstoðum um samfélag, fjölskyldu, menntun, vinnumarkað og flóttafólk. Undir hverri stoð eru lagðar til aðgerðir til að ná fram markmiðum hverrar stoðar. Hér er lagt til að ráðist verið í viðamikla stefnumótun í málaflokknum og að unnið verði að gerð grænbókar og í framhaldinu hvítbókar þar sem mörkuð verði langtímasýn í málefnum innflytjenda. Ég tek fram að hér er ég að ræða um fyrstu stoðina, samfélag. Mikilvægt er að sjónarmið fjölmenningar endurspeglist í allri stefnumótun, stjórnsýslu og þjónustu hins opinbera og að virk þátttaka innflytjenda á öllum sviðum samfélagsins sé talin eðlileg, sjálfsögð og mikilvæg. Samfélagsstoð framkvæmdaáætlunarinnar byggir auk stefnumótunarinnar á fræðslu jafnt fyrir opinbera starfsmenn sem og upplýsingamiðlun til innflytjenda, svo sem með því að byggja ofan á það starf sem unnið hefur verið á ráðgjafastofu innflytjenda. Þannig verði aðgengi að upplýsingum tryggt fyrir alla og virkri ráðgjöf við innflytjendur á Íslandi fram haldið. Þá er lögð áhersla á aukna gagnaöflun og þekkingarmiðlun þannig að stjórnvöld byggi sínar aðgerðir á sterkari grunni að þróaður sé vettvangur þar sem unnt er að miðla rannsóknum, þekkingu og tölfræðilegum upplýsingum er varða málefni innflytjenda og flóttafólks í íslensku samfélagi. Í samfélagsstoð hafa sveitarfélögin mikilvægu hlutverki að gegna og með stuðningi við gerð móttökuáætlana og í krafti stefnumótunar er lagt til að stuðlað verði að því að fjölmenningarsjónarmið og hagsmunir innflytjenda séu samþættir í stefnumótun Fjölskyldustoð Fjölskyldustoð byggir á þátttöku innflytjenda á öllum sviðum samfélagsins þar sem sjónum er beint að tómstundariðkun barna, fötluðum börnum og ungmennum sem hvorki eru í skóla né vinnu. Sérstaklega er horft til húsnæðismarkaðar, félagslegs öryggis og velferðar. Horft er til framtíðar og litið til málefna eldra fólks því fjölgun innflytjenda á Ísland þýðir að eldri innflytjendum mun fjölga. Sem dæmi um aðgerðir til að ná þessum markmiðum fram má nefna áherslu á að auka þátttöku barna og ungmenna af erlendum uppruna í skipulögðu íþrótta-, tómstunda- og æskulýðsstarfi og að stuðningur við fötluð börn af erlendum uppruna og aðstandendur þeirra verði efldur. Í menntastoð er lögð áhersla á fjölmenningarlegt lærdómssamfélag á öllum skólastigum þar sem fjöltyngi er styrkt og stutt er við móðurmál nemenda og fjölgun fræðsluaðila af erlendum uppruna. Leita þarf lausna á mati á þekkingu þeirra sem hingað flytja svo að samfélagið fari ekki á mis við þann þekkingarauð sem innflytjendur hafa fram að færa. Á sama tíma þarf öfluga íslenskukennslu fyrir fullorðna til að styrkja virka þátttöku fólks í samfélaginu. Aðgerðir í menntastoð miða því að mati á fyrri þekkingu, mati á menntun og stuðningi við móðurmál innflytjenda sem og virkum stuðningi við íslenskunám. Mikilvægt er að tryggja fjölbreyttar raddir innan menntakerfisins og því er áhersla lögð á að fjölga markvisst kennurum og öðru fagfólki úr röðum innflytjenda innan kerfisins. Í vinnumarkaðsstoð er að finna aðgerðir með það að markmiði að jafna tækifæri á vinnumarkaði, fræða fólk um réttindi sín og skyldur og að draga úr atvinnuleysi á meðal innflytjenda. Áhersla verði lögð á að styrkja stöðu innflytjenda á íslenskum vinnumarkaði með aðgerðum sem draga úr atvinnuleysi þeirra á meðal og stuðla að því að innflytjendur hafi jafnan aðgang að störfum og fái greidd sömu laun og njóti sömu kjara og aðrir fyrir sömu eða jafn verðmæt störf. Innflytjendur njóti sömu verndar og aðrir á vinnumarkaði og séu vel upplýstir um réttindi sín og skyldur. Mikilvægt er fyrir þennan hóp að vita hvert hægt sé að leita verði fólk fórnarlömb brotastarfsemi, svo sem félagslegra undirboða, á vinnumarkaði. Jöfn tækifæri á vinnumarkaði eru mikilvægur liður í að styrkja stöðu innflytjenda á vinnumarkaði. Þar er mikilvægt að hið opinbera leiði með góðu fordæmi í ráðningum og því snýst ein af aðgerðunum um fjölgun innflytjenda í opinberum störfum að opinberar ráðningar endurspegli þá staðreynd að innflytjendur eru 15,5% landsmanna. Þá er jafnframt nauðsynlegt að endurskoða löggjöf um atvinnuréttindi útlendinga. Snýr sú endurskoðun m.a. um að ákvæði er varða útgáfu dvalarleyfa á grundvelli atvinnuþátttöku verði rýmkuð og skilvirkni aukin. Þá verði tryggt að fólk sem fær dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða eða sérstakra tengsla við landið fái samhliða óbundið atvinnuleyfi. Virðulegi forseti. Síðasta stoð áætlunarinnar fjallar um flóttafólk. Ástæða er til að hafa sérstaka stoð um þann hóp enda kemur flóttafólk ekki til landsins á sömu forsendum og aðrir innflytjendur. Í framkvæmdaáætluninni er því lagt til að sértaklega verði horft til velferðar flóttafólks. Samræmdri móttöku flóttafólks verði haldið áfram enda gefur hún góða raun. Þá verði hugað sérstaklega að andlegri líðan flóttafólks, verklag við móttöku fylgdarlausra barna verði endurskoðað og komið verði á fót sértækum stuðningi fyrir fylgdarlaus börn og ungmenni sem hér hljóta vernd. Við sjáum það, einkum nú þegar fjöldi fólks leitar skjóls á Íslandi frá grimmilegri styrjöld sem nú geysar í Úkraínu, hversu mikilvægt er að huga að andlegri líðan. Aðgerð sem miðar að því að greina hagi og líðan flóttafólks og umsækjenda um alþjóðlega vernd á Íslandi og þátttöku þeirra í samfélaginu getur lagt grunn að velferð fólks til langrar framtíðar. Við höfum ekki hikað við að takast á við krefjandi verkefni. Ísland hefur þegar mótað sér stefnu um að taka á móti flóttafólki í sérstaklega viðkvæmri stöðu í gegnum störf flóttamannanefndar. Í framkvæmdaáætlun er því lögð áhersla á að efla fræðslu um réttindi að efla fræðslu um réttindi til þess hóps sem og fagfólks sem kemur að móttöku þeirra. Einnig er lögð áhersla á aðgerðir sem miða að því að tryggja fræðslu, ráðgjöf og stuðning við fólk sem tilheyrir sérstaklega viðkvæmum hópum um réttindi þess hér á landi og þann stuðning sem stendur því til boða. Jafnframt skuli tryggja að þeir sem þjónusta flóttafólk sem telst í sérstaklega viðkvæmri stöðu fá fræðslu um þann sértæka stuðning sem því er nauðsynlegur. Með slíkri fræðslu valdeflum við jafnt flóttafólkið sjálft sem og þau er á móti Virðulegi forseti. Framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda snertir á flestum málefnum samfélagsins. Jöfn tækifæri til þátttöku eru lykill að farsælu samfélagi og með áætluninni er mörkuð leið á þeirri vegferð. Að lokinni umræðu legg ég til að þingsályktunartillögunni verði vísað til hv. velferðarnefndar.

nr. 80/2016. Sambærilegt frumvarp var lagt fram á síðustu löggjafarþingum en ýmist var ekki mælt fyrir því eða það náði ekki fram að ganga. Frumvarpið er nú endurflutt að nýju en í töluvert breyttri mynd þar sem það nær eingöngu til breytinga á ákvæðum laga um útlendinga varðandi alþjóðlega vernd. Þá eru í frumvarpinu lagðar til breytingar á lögreglulögum um verkefni stoðdeildar ríkislögreglustjóra og í samráði við félags- og vinnumarkaðsráðherra eru jafnframt lagðar til breytingar á lögum um atvinnuréttindi útlendinga varðandi útgáfu tímabundinna atvinnuleyfa vegna sérstakra aðstæðna. Við framkvæmd gildandi laga um útlendinga hefur komið í ljós að þörf er á að lagfæra, endurskoða og breyta allmörgum ákvæðum laganna um alþjóðlega vernd, svo framkvæmd og meðferð mála sem undir þau falla sé skýr og gagnsæ. Eins og rakið er í greinargerð frumvarpsins hefur sá málaflokkur þróast töluvert hérlendis og alþjóðlega á árunum 2014–2016 þegar frumvarp til gildandi laga var samið og samþykkt. Sést það einna helst á þróun fjölda umsókna sem borist hafa íslenskum stjórnvöldum en þær voru 354 árið 2015 en um 800–1.100 á

Ef þessi fjöldi er borinn saman við önnur Norðurlönd voru umsóknir um alþjóðlega vernd hlutfallslega flestar á Íslandi árin 2019, 2020 og 2021. Sem dæmi má nefna að á síðasta ári bárust íslenskum stjórnvöldum 23 umsóknir á hverja 10.000 íbúa

Þrátt fyrir það er vert að vekja athygli á að af þeim 1.532 umsóknum sem hafa verið lagðar fram á þessu ári til dagsins í dag, 16. maí, eru 536 frá einstaklingum sem hafa engin tengsl við Úkraínu. Ef sú þróun heldur áfram má ætla að um 1.500 slíkar umsóknir berist í ár sem yrði langstærsta umsóknaárið til þessa. Þeim fjölda til viðbótar eru umsóknir frá Úkraínumönnum nú þegar 966 sem hafa komið til landsins á 12 vikum og mikil óvissa er um hver þróunin í þeim komum verður næstu vikur, mánuði eða ár. Auk þessa mikla fjölda umsókna um alþjóðlega vernd sem hefur borist á síðastliðnum árum hefur samsetning hópsins einnig tekið töluverðum breytingum. Meiri hluti þeirra umsókna sem bárust fyrst eftir gildistöku laga um útlendinga árið 2016 voru tilhæfulausar umsóknir frá öruggum upprunaríkjum eða allt að 60% umsókna. Síðustu misserin hefur umsóknum um alþjóðlega vernd á Íslandi fjölgað verulega í hópi þeirra sem leita eftir alþjóðlegri vernd á nýjan leik, þ.e. einstaklingar sem þegar eru búnir að fá vernd í öðru Evrópuríki. Var hlutfall slíkra mála um 16% árið 2018, 24% árið 2019 en 52% árið 2020 og 21% frá síðasta ári. Sambærilegar tölur sjást hvergi í öðrum Evrópuríkjum og í ríkjum sem hafa greint einhverja fjölgun þessara mála er hlutfall þeirra einungis um 5%, þar á meðal í Þýskalandi, Belgíu, Sviss og í Noregi. Þá hefur fjölgað töluvert í hópi umsækjenda sem fá hefðbundna efnismeðferð hér á landi en það eru m.a. einstaklingar sem koma frá fjarlægari löndum en margir þeirra eru að flýja ofsóknir í heimalandi sínu og fá hér vernd. Mikilvægt er að löggjöfin sé aðlöguð að þeirri þróun sem á sér stað hérlendis og í alþjóðasamfélaginu og þeim áskorunum sem verndarkerfið stendur frammi fyrir á hverjum tíma. Stjórnvöld sem fara með þessi málefni þurfa að geta brugðist við breyttum aðstæðum til að tryggja að verndarkerfið ráði við að afgreiða þær umsóknir sem berast á mannúðlegan og skilvirkan hátt, að fullnægjandi þjónusta sé veitt og að þeir fjármunir sem til ráðstöfunar eru séu nýttir sem best. Ég tel mikilvægt að árétta að flóttamannakerfið er neyðarkerfi, ætlað fólki sem óttast um líf sitt og frelsi, er í hættu á dauðarefsingum, pyndingum eða ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. Þá árétta ég enn fremur að frumvarp þetta breytir engu efnislega um réttindi þeirra sem hingað til lands leita og þurfa á alþjóðlegri vernd að halda. Enn fremur eru engar breytingar á réttindum þeirra sem hljóta alþjóðlega vernd á Íslandi. Nauðsynlegt er að tryggja að þeir einstaklingar sem hingað leita og þarfnast verndar gegn ofsóknum fái vandaða og skjóta úrlausn mála sinna og komist þannig fyrr út úr umsóknarferlinu og geti aðlagast samfélaginu því sá sem fær vernd fær auk dvalarleyfis hér á landi margháttaða aðstoð í formi framfærslu, húsnæðis, heilbrigðisþjónustu og menntunar. Ég vek í þessu sambandi sérstaklega athygli á því að samhliða þeirri fjölgun einstaklinga sem sótt hefur um alþjóðlega vernd hér á landi síðastliðin ár hefur þeim sem hlotið hefur vernd hér á landi fjölgað töluvert. Að undanskildum kvótaflóttamönnum hlutu árið 2014 um 50 einstaklingar vernd hér á landi en árið 2021 hlutu 492 einstaklingar vernd. Það er nærri tíföldun á sjö árum. Það er mikilvægt að sú málsmeðferð tefjist ekki vegna mikils álag á stjórnsýslunni við afgreiðslu mála umsækjenda sem hafa t.d. nú þegar hlotið alþjóðlega vernd í öðru Evrópuríki. Frumvarp þetta er því liður í nauðsynlegri endurskoðun gildandi laga um útlendinga og felur í sér efnismeiri breytingar varðandi móttöku og málsmeðferð umsókna um alþjóðlega vernd en gerðar hafa verið til þessa. Sérstaklega er tekið mið af reynslu við framkvæmd gildandi laga og þróun málaflokksins frá árinu 2017, m.a. eftir að Covid-19 faraldurinn skall á fyrir tveimur árum. Þá er með frumvarpinu verið að samræma löggjöf og framkvæmd þessara mála við umgjörð annarra Evrópuríkja, einkum hinna Norðurlandanna. Þetta heildarsamhengi er mikilvægt að hafa í huga þegar fjallað er um einstök ákvæði frumvarpsins. Virðulegi forseti. Ég geri nú nánari grein fyrir helstu efnisatriðum frumvarpsins. Í 2. gr. þess er lagt til að ákvarðanir Útlendingastofnunar um synjun á efnismeðferð sæti sjálfkrafa kæru til kærunefndar útlendingamála. Mikill meiri hluti ákvarðana í málum sem þessum er nú þegar kærðu til kærunefndarinnar eða um 95–98% síðastliðin ár og með því að breyta fyrirkomulaginu þannig að ákvarðanir sæti sjálfkrafa kæru tekst að stytta þann tíma sem ekki er nýttur til málavinnslu án þess að skerða réttarvernd umsækjenda. Í 3. gr. frumvarpsins er heilbrigðisyfirvöldum bætt við þær stofnanir sem hafa heimild til vinnslu persónuupplýsinga um útlendinga við framkvæmd laganna. Með þessu er verið að tryggja að hlutaðeigandi stjórnvöldum verði kleift, að uppfylltum persónuverndarlögum, að afla nauðsynlegra upplýsinga og gagna frá heilbrigðisyfirvöldum svo þau geti sinnt skyldum sínum samkvæmt útlendingalögum. Í 5. gr. frumvarpsins er lagt til að útlendingur sem fengið hefur endanlega synjun á umsókn sinni um alþjóðlega vernd fái þjónustu í að hámarki 30 daga frá birtingu endanlegrar ákvörðunar. Frá þeim tímafresti verður meginreglan sú að öll réttindi hans falla niður. Á því eru gerðar nokkrar undantekningar því að ekki verður heimilt að fella niður réttindi barna, foreldra eða umsjónarmanna þeirra og annarra heimilismanna sem teljast til ættingja barna, barnshafandi kvenna og maka þeirra, alvarlegra veikra einstaklinga og fatlaðra einstaklinga með langvarandi stuðningsþarfir. Þá verður heimilt að fresta niðurfellingu þjónustu þegar það telst nauðsynlegt vegna sanngirnissjónarmiða að því gefnu að útlendingur hafi sýnt samstarfsvilja við framkvæmd ákvörðunar um að hann skuli yfirgefa landið. Ákvæði 5. gr. frumvarpsins tekur mið af þeirri reglu gildandi laga að útlendingur skuli njóta ákveðinna grundvallarréttinda meðan frestur hans til sjálfviljugrar heimferðar er í gildi sem er að jafnaði 7–30 dagar. Með hinum 30 daga fresti er útlendingi sem lögum samkvæmt ber að yfirgefa landið veitt nægilegt svigrúm til að fara af landi brott. Ef það næst ekki af einhverjum ástæðum sem ekki eru á ábyrgð útlendings gerir frumvarpið ráð fyrir að heimilt verði að fresta tímabundið niðurfellingu réttinda hans. Í tengslum við tillögu 5. gr. frumvarpsins tel ég mikilvægt að vekja athygli á að útlendingur sem fengið hefur endanlega synjun á umsókn um alþjóðlega vernd fær að jafnaði aðstoð við brottför af landi, svo sem greiðslu fargjalds eða enduraðlögunarstyrks í heimaríki. Slíkir styrkir geta numið allt að 3.000 evrum til hvers einstaklings og eiga að stuðla að árangursríkri enduraðlögun í heimaríki og styðja viðkomandi við að koma þar undir sig fótunum á nýjan leik, t.d. er unnt að nýta styrkinn í húsaleigu, nám, atvinnu eða önnur verkefni. Í 6. gr. frumvarpsins er mælt fyrir um sérstaka málsmeðferð endurtekinna umsókna sem gerir útlendingum sem sótt hafa um alþjóðlega vernd kleift að fá ákvarðanir í málum sínum endurskoðaðar á grundvelli nýrra gagna og upplýsinga. Talið er að skýrari reglur og samræmt verklag við önnur Evrópuríki varðandi endurskoðun og endurupptöku á þessum málum muni auka skilvirkni innan umsóknarkerfisins en tryggir jafnframt samt sem áður rétt umsækjenda til að fá ákvarðanir í málum sínum skoðaðar á grundvelli nýrra gagna og upplýsinga. Í 7. gr. frumvarpsins eru lagðar til nokkrar breytingar á 36. gr. laganna sem kveður á um hvenær skuli taka umsókn um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar.

í öðru ríki. Áréttað er að eftir sem áður þarf sú vernd sem viðkomandi nýtur í öðru ríki að vera virk, auk þess sem ekki má senda fólk þangað þar sem líf eða frelsi kann að vera í hættu. Gerir frumvarpið jafnframt ráð fyrir því að við mat á því hvort um virka alþjóðlega vernd sé að ræða sé ekki nóg að líta til þess hvort alþjóðleg vernd hafi verið veitt heldur þarf henni að vera framfylgt í reynd, þ.e. að viðkomandi njóti annars vegar að að lágmarki þeirra réttinda sem mælt er fyrir um í flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna og hins vegar í reynd þeirra grundvallarréttinda sem lög viðkomandi ríkis mæla fyrir um að einstaklingar með alþjóðlega vernd eigi að njóta.

þegar máli er endanlega lokið á stjórnsýslustigi en ekki flutning úr landi. Er það í samræmi við sams konar tímafresti í lögum. Í þriðja lagi skerpir 7. gr. á reglunni um fyrsta griðland, þ.e. að umsókn um alþjóðlega vernd skuli afgreiddi í fyrsta ríki sem umsækjandi kemur til og getur veitt honum vernd. Er hér einkum átt við þau tilvik þegar umsækjandi hefur slík tengsl við annað ríki að sanngjarnt og eðlilegt geti talist

Í 8. gr. frumvarpsins er ákvæði gildandi laga sem fjallar um umsóknir barna um alþjóðlega vernd breytt á þá leið að það taki betur mið af hagsmunum barna sem sækja um alþjóðlega vernd. Þá hefur verið bætt við reglugerðarheimild til að styðja við innleiðingu barnvæns hagsmunamats þegar kemur að umsóknum um alþjóðlega vernd.

og um að draga úr ríkisfangsleysi frá árinu 1961, en samningarnir tóku gildi gagnvart Íslandi í apríl 2021. Hins vegar er orðalag útilokunarástæðna við ákvörðun um að veita vernd vegna ríkisfangsleysis nánar útfært.

Í 16. gr. frumvarpsins er lagt til að reglugerðarbreyting frá árinu 2020 um efnismeðferð umsókna barna skuli svarað innan 16 mánaða í stað 18 mánaða verði lögfest. Ákvæðið kveður á um að heimilt verði að veita barni dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða hafi það ekki fengið niðurstöðu í máli sínu á stjórnsýslustigi innan 16 mánaða. Í 19. gr. frumvarpsins er lagt til að sett verði bráðabirgðaákvæði til 30. júní 2023 sem kveður á um tímabundna skyldu útlendings sem lögum samkvæmt ber að yfirgefa landið að gangast undir viðurkennd próf til að greina hvort hann sé sýktur af Covid-19 ef nauðsyn ber til að tryggja framkvæmd ákvörðun um brottvísun eða frávísun. Neiti útlendingur að undirgangast slíkt próf verður lögreglu heimilt að bera kröfu fyrir dómara um heimild lögreglu til að beita valdi svo unnt sé að framkvæma prófið. Á útlendingur í þessari stöðu því rétt á að fá skorið úr því fyrir dómstólum hvort skilyrði fyrir slíkri skyldu og aðgerð séu til staðar. Ákvæði þetta er til að bregðast við þeirri stöðu sem uppi hefur verið hér á landi vegna erfiðleika við framkvæmd brottvísana og frávísana vegna kröfu móttökuríkja um neikvætt PCR-próf fyrir för yfir landamæri þeirra. Er sú krafa ríkja er sett með það að markmiði að koma í veg fyrir útbreiðslu smits og vernda heilsu almennings. Eins og nánar er rakið í skýringum við ákvæðið hefur fjöldi útlendinga sem lögum samkvæmt ber að yfirgefa landið ítrekað neitað að gangast undir slík próf og þannig komist undan brottvísun og dvalist áfram hér á landi í ólögmætri dvöl. Í raun og veru hefur útlendingum verið í sjálfsvald sett hvort þeir hlíta ákvörðun stjórnvalda um brottvísun eða frávísun. Af þessum sökum hefur framkvæmd flutninga í fylgd úr landi fækkað umtalsvert. Þá hefur hópur þeirra útlendinga sem er hér á landi í ólögmætri dvöl og bíður flutnings úr landi farið ört stækkandi. Í byrjun janúar 2021 biðu 58 einstaklingar flutnings úr landi en í dag, 16. maí 2022, eru þeir orðnir 287. Nauðsynlegt er að jafnvægi sé milli þess að hagsmunir og réttindi einstaklinga séu tryggð og þess að stjórnvöld geti framfylgt lögmætum ákvörðunum. Án slíks jafnvægis ná lög um útlendinga ekki markmiði sínu og kerfið í heild hættir að skila tilætluðum árangri. Virðulegur forseti. Í dag, 16. maí, hef ég fengið þær upplýsingar frá ríkislögreglustjóra að ríki í Evrópu eru í auknum mæli byrjuð að draga úr takmörkunum á landamærum vegna Covid-19. Ég tel því rétt í ljósi þeirra upplýsinga að allsherjar- og menntamálanefnd skoði sérstaklega hvort forsendur séu fyrir því að halda þessu ákvæði inni eða fella það út úr frumvarpinu. Þetta segi ég vegna þess að ákvæðið er hugsað bæði sem tímabundið og sérstakt úrræði í ljósi þeirrar stöðu sem uppi hefur verið í Evrópu vegna Covid-19, en jafnframt er mikilvægt, í ljósi þess að ákvæðið byggir á sjónarmiðum um meðalhóf, að ekki verði gengið lengra en nauðsynlegt er til að ná tilteknum markmiðum. Mun ég kappkosta að dómsmálaráðuneytið og stofnanir þess upplýsi þingið og nefndina um hver þróunin er að verða á landamærum einstakra ríkja Evrópu í þessu sambandi. Jafnframt vil ég í þessu samhengi að nýta tækifærið og nefna það að ég hef lagt til við forseta Alþingis að umboðsmanni Alþingis verði falið eftirlit með framkvæmd lögreglu á brottvísunum og frávísunum.

Loks er í 1. tölulið 21. gr. frumvarpsins, í samráði við félags- og vinnumarkaðsráðherra, lagt til að útlendingar sem fengið hafa dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða eða vegna sérstakra tengsla við landið samkvæmt lögum um útlendinga verði undanþegnir kröfu um tímabundið atvinnuleyfi hér á landi. Er þetta lagt fram í þeim tilgangi að draga úr skilyrðum og einfalda atvinnuþátttöku þeirra einstaklinga sem eru í þessari stöðu. Virðulegur forseti. Ég hef farið yfir helstu efnisatriði frumvarpsins en að öðru leyti vísast til greinargerðar þess og athugasemda við einstök ákvæði.

Frú forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir kynninguna á þessu frumvarpi og vil spyrja hæstv. ráðherra aðeins út í tvennt sem hann fjallaði um hér hér á lokamínútum kynningar sinnar. Í fyrsta lagi vil ég spyrja hæstv. ráðherra út í breytingar á lögum um atvinnuréttindi útlendinga. Telur hæstv. ráðherra að Útlendingastofnun geti mögulega farið í það að stytta málsmeðferðartímann í það sem áður var til þess að fólk sem bíður hér eftir svari, sem er hér í leit að vernd og bíður eftir svari og niðurstöðu mála sinna,

Þeir sem eru komnir hingað og sækja hér um vernd, geta fengið vinnu strax, koma með pappírinn um að þeir hafi fengið vinnu — getur ráðherra tryggt

og þeir sem voru með tilboð um vinnu gátu farið að vinna og duttu þar af leiðandi út af framfærslu ríkisins af því að þeir voru komnir með vinnu. Getur hæstv. ráðherra tryggt að það verði einhver skilvirkni í þessu svo við getum bæði létt þeim lífið sem hingað eru komin og bíða

Virðulegur forseti. Einu sinni var öldin önnur, það er alveg rétt hjá hv. þingmanni. Hér voru aðstæður, eins og ég fór yfir í framsöguræðu minni, allt aðrar fyrir nokkru síðan. Ekki á svo mörgum árum hefur ástandið gjörbreyst og við erum auðvitað með miklu lengri málsmeðferðartíma í öllum þessum málaflokki. Það skýrist eflaust af þeirri ástæðu hversu hægt það gengur að veita bráðabirgðaratvinnuleyfi með sama hætti og málsmeðferðartíminn almennt hefur lengst mjög mikið eða frá því að hafa tífaldast á síðustu sjö árum.

allsherjar- og menntamálanefnd skoði þetta alveg sérstaklega vegna þess að vissulega er ég í þeim hópi manna sem vilja greiða fyrir þessu fólki svo það geti farið út á vinnumarkaðinn. En fyrst og fremst

Í fyrsta lagi hjó ég eftir því að hæstv. dómsmálaráðherra er tíðrætt um skilvirkni og að þessu frumvarpi sé ætlað að auka skilvirkni. Nú er hins vegar verið að svo gott sem taka úr sambandi eitt mikilvægasta ákvæðið sem kom inn með lögunum árið 2016 sem snerist nákvæmlega um það að auka skilvirkni og það eru ákveðnir tímafrestir varðandi vinnslu mála. Þetta eru frestir sem gera það að verkum að ef mál hefur verið til vinnslu í 12 mánuði eða meira og ekki tekið til efnismeðferðar þá er það tekið til efnismeðferðar eftir þann tíma. Nú er verið að breyta þessum lögum

Það er kannski óþarfi að fara að telja þau öll upp í stuttri ræðu. Ég hef hér mínútu. Málsmeðferðartíminn verður styttri vegna þess að allt ferlið verður einfaldara. Það beinist fyrst og fremst að því að leysa umsóknir þeirra inn í framtíðina sem vissulega eru í brýnni þörf fyrir vernd, þeirra sem eru í bráðri hættu, þeirra sem eiga hér heima, á grundvelli þeirra ákvæða sem vernd fjallar um.

Virðulegur forseti. Vissulega var þetta ekki falleg mynd sem hér var dregin upp af ungu pari með lítið barn en út á þetta gengur verndarkerfið ekki. Við erum fyrst og fremst að samræma hér löggjöf okkar við það sem gerist og gengur í nágrannalöndum okkar. Við erum hluti af alþjóðlegum samningi hér og miðum aðstæður okkar og efnistök í þessu frumvarpi við þær reglur sem gilda í Evrópu og alveg sérstaklega á Norðurlöndum.

Hvort lífskjör eru með sama móti og við þekkjum hér á Íslandi, þar sem lífskjör eru hvað best í heiminum, er ekki hægt að dæma um hjá einstökum löndum

151. Þessi frumvörp náðu ekki fram að ganga. Ég sé af greinargerðinni að hér eru að verða breytingar og ég vildi, þrátt fyrir framsöguræðu hæstv. ráðherra, biðja hann um að svara því hverjar séu í hans huga þýðingarmestu breytingarnar frá þeim frumvörpum sem áður hafa verið hér til meðferðar. Hvað er það þýðingarmesta í huga hæstv. ráðherra í þeim efnum?

á erfitt með að fara í gegnum þessar breytingar aftur. Ég fór í gegnum þær í mjög ítarlegu máli áðan og bið fólk að virða að það er ekki hægt að fara að telja það upp aftur. Þetta eru fjölmörg atriði sem hér eru lögð til. Hér er verið að reyna að gæta að hagsmunum þeirra sem hingað koma og eru í raunverulegri þörf fyrir vernd og greiða málsmeðferð þeirra með sem bestum hætti. Breytingarnar sem hafa verið gerðar á frumvarpinu eru þær að nú snýr málið eiginlega að meginefni að þessum hluta,

þýðingarmestu breytingarnar í hans huga. En ég þóttist skilja hann sem svo að það væri þá ekki síst sanngirnissjónarmið sem hann hefði í huga í þeim efnum. Þá langar mig til að spyrja hæstv. ráðherra út í út í það hversu líklegt hann telur að þetta frumvarp verði að lögum, og þar er ég að vísa í þá sögu að frumvörp af þessum toga hafa verið lögð fram í þrígang og ekki náð fram að ganga. Eftir því sem við lesum í fjölmiðlum hefur þingflokkur Vinstri grænna gert svokallaðan almennan fyrirvara við málið.

Ég held að það geti orðið ágætismálamiðlun í þessu. Það er alla vega það atriði sem í allri gagnrýninni umræðu, bæði á vettvangi stjórnarflokkanna, sem ég hef tekið þátt í, og reyndar í hinni almennu umræðu um málið eftir að það kom fram,

sem felur í sér niðurfellingu þjónustu til þeirra sem fengið hafa synjun á umsókn sinni um alþjóðlega vernd. Nú er það svo að þjónustan við umsækjendur um alþjóðlega vernd heyrir ekki lengur undir málefnasvið dómsmálaráðherra heldur hefur það færst yfir til hæstv. félagsmálaráðherra, Guðmundar Inga Guðbrandssonar.

Það hefur verið eðlilegt samráð milli mín og hæstv. félagsmálaráðherra, m.a. um umfjöllun um þetta mál á vettvangi ríkisstjórnar áður en það var sent til þingflokka. Málið var þar inni um nokkra stund meðan við tókum umræðu um það og vorum að ná okkur saman um ákvæði þess. Að því leyti hefur þetta samráð átt sér stað og átti sér stað.

Þessi lögmæta þjónusta, sem allir sem sækja hér um vernd eiga rétt á að fá, byggist annars vegar á félagslegri þjónustu, sem gengur út á húsnæði og framfærslu og aðgang að heilbrigðisþjónustu,

Þegar málið hefur farið þar í gegn á eðlilegum forsendum og fengið sína afgreiðslu, bæði hjá Útlendingastofnun og hjá úrskurðarnefnd útlendingamála, og um synjun er að ræða, á viðkomandi að hverfa af landi brott innan 30 daga nema sérstakar ástæður

Virðulegi forseti. Við ræðum hér breytingar á lögum um útlendinga sem lúta að málefnasviðum tveggja ráðherra og það mætti jafnvel færa rök fyrir því að frumvarpið lúti að málefnasviðum fleiri ráðherra. En hér er verið að leggja til algerar grundvallarbreytingar á þjónustu við umsækjendur um alþjóðlega vernd sem er atriði sem heyrir undir félagsmálaráðherra. Hæstv. félagsmálaráðherra var hér í salnum

forseti. Bara til að spara þessa umræðu þá getur verið að ég hafi ekki talað nægilega skýrt áðan um þetta ábyrgðarhlutverk eftir að málsmeðferð er lokið, hvort sem er fyrir Útlendingastofnun eða kærunefnd;

Það er algjört lykilatriði að sá ráðherra sem ber ábyrgð á þeim málaflokkum sem við erum að ræða sé hér í húsi. Ég vil bara taka undir þetta en jafnframt benda á að forgangsröðunin er með þeim hætti

Ég man ekki alveg hvenær það var núna í vor sem bæði fjármála- og félagsmálaráðherra vísuðu sérstaklega til þess hvað þeir hlökkuðu til að þetta frumvarp kæmi til þingsins, að þar væru mikilvægar breytingar sem þingið þyrfti að ná að takast á við. Félagsmálaráðherra hefur aldrei útskýrt í hverju þær felast vegna þess að eftir því sem ég best fæ séð er bara hreinlega ekkert gott í þessu máli.

Það kann að vera að ég hafi eitthvað misskilið orð hæstv. dómsmálaráðherra þegar hann sagði að þjónustan flyttist yfir til hæstv.

kynnir á eftir. Þar er verið að tala um umsækjendur um vernd, ekki þá sem hafa fengið hér stöðu flóttafólks. Þetta er tvíþætt. Þeir sem hafa fengið hér vernd teljast vera flóttafólk og eru skilgreindir sem flóttafólk í skilningi bæði alþjóðlegra laga og innlendra laga. Aðrir eru skilgreindir sem umsækjendur um vernd, umsækjendur um alþjóðlega vernd, og um það er fjallað bæði í því frumvarpi sem verður kynnt hér á eftir sem og í forsetaúrskurði nr. 6/2022.

Mér þykir ástæðan augljós fyrir því að í þessu frumvarpi, sem er lagt fram af hæstv. dómsmálaráðherra, eru ákvæði sem sannarlega heyra undir verksvið hæstv. félagsmálaráðherra. Það eru breytingar á lögum um atvinnuréttindi útlendinga. Hæstv. félagsmálaráðherra hefur þegar lagt fram annað frumvarp fyrir þetta þing um breytingar á lögum um atvinnuréttindi útlendinga þar sem þessu ákvæði var sleppt. Það er algjörlega ótækt að við séum að ræða mál sem heyra undir

Það væri þá betra að vera tveir á móti nokkurn veginn bara stjórnarandstöðunni, að nokkrum hv. þingmönnum undanskildum. Það er mikilvægt að heyra rödd þess ráðherra sem ber ábyrgð á þeirri þjónustu sem til stendur að svipta hælisleitendur. Það er bara mikilvægt að heyra rödd þess ráðherra. Ég skil ekki hvers vegna sá hæstv. ráðherra getur ekki komið hingað og svarað fyrir það hvernig honum finnist þetta verjandi.

Virðulegi forseti. Það er nú bara þannig að í þessu frumvarpi er verið að mæla fyrir breytingum á ákvæði sem varðar tiltekna þjónustu sem umsækjendur um alþjóðlega vernd eiga rétt á. Hér er líka verið að mæla fyrir breytingum þegar kemur að atvinnuréttindum útlendinga. Allt eru þetta málefni sem er algerlega óumdeilt að heyra undir málefnasvið félags- og vinnumarkaðsráðherra. Það er hálfgerður orðhengilsháttur að láta eins og að um leið og umsókn hefur verið hafnað þá hljóti þjónusta við umsækjanda allt í einu að heyra undir eitthvert allt annað ráðuneyti. Þannig hafa lögin ekki verið túlkuð í framkvæmdinni.

hann hlakkaði til að sjá þetta mál koma fyrir þingið á svipuðum tíma og hæstv. dómsmálaráðherra notaði stöðuna í Úkraínu sem bensín á þann mótor að keyra þetta mál áfram inn til þingsins. Það var ógeðslegur tími þar sem átti að nýta neyð fólks í Úkraínu til að auka á neyð fólks á flótta. En nú er þetta mál komið hingað og við höfum ekki enn þá fengið svör frá félagsmálaráðherra um hvað það er sem hann sér svona gott við þetta frumvarp.

og atvinnuréttindum fólks á flótta, verði kallaður í salinn til að ræða þetta mál sem er verið að gera á breytingar sem heyra undir hann. Virðulegur forseti. Virðulegur forseti. Hér er lagt fram frumvarp til breytinga á lögum um útlendinga sem þrívegis áður hefur verið reynt að koma í gegnum þingið án árangurs. Já, frú forseti, þetta er í fjórða sinn sem við ræðum efni þessa baneitraða frumvarps sem ætlað er að veikja réttarstöðu viðkvæmra hópa, fólks í leit að vernd undan ofsóknum, undan stríðsátökum, hungursneyð, náttúruhamförum og sárafátækt. Já, ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur telur það vera forgangsmál að takmarka réttindi þeirra sem neyðst hafa til að flýja heimili sín og óskað eftir vernd á nýjum stað. Bravó. Það er ekki eins og ekkert hafi gerst í heiminum í millitíðinni, frá því að þessi óskapnaður var lagður fram síðast, og það er ótrúlegt að þingmenn sem gefa sig út fyrir að vera félagslega þenkjandi, sem gefa sig út fyrir að vera með mannúðarstefnu í sinni stefnuskrá skuli leyfa þessu að gerast enn einu sinni. Já, mér er misboðið. Í millitíðinni, frá því að þetta var lagt fram síðast, hefur brotist út stríð í Evrópu, í Úkraínu, sem hefur hrakið ótrúlegan fjölda fólks á öllum aldri á flótta og þið leyfið ykkur að láta þetta standa hér í dag. Við vitum ekkert hvernig þessu stríði mun vinda fram. Okkur að birtast einhver mesti flóttamannavandi sem Evrópa hefur staðið frammi fyrir í nokkur ár, síðan við lok seinna stríðs, og hér leyfir fólk sér bara að tala eins og einhver fyrirvari sem gerður er á þingflokksfundum sé fullnægjandi. Ekki veit ég af hverju dómsmálaráðherrum Sjálfstæðisflokksins hefur verið það slíkt hjartans mál að skerða réttindi flóttafólks að þau rembast hér í fjórða sinn, fjögur þing í röð, við að leggja fram þetta frumvarp sem ekki virðist vera hljómgrunnur fyrir hér í þinginu og ekki einu sinni hljómgrunnur fyrir í sjálfri ríkisstjórninni — nú eða hvað? Það stendur ekki á Sjálfstæðisflokknum að stöðva framfaramál sem Vinstrihreyfingin – grænt framboð vill leggja fram. Við þurftum að draga Vinstrihreyfinguna – grænt framboð í land nokkrum sinnum á síðasta kjörtímabili með alls konar framfaramál, mannúðarmál, kvenfrelsismál, en þetta rennur í gegnum ríkisstjórnarflokkana. Ekki veit ég af hverju hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs og varaformaður þess flokks umber að hæstv. dómsmálaráðherra sé ítrekað að leggja fram breytingar á lögum sem fela í sér niðurfellingu á þjónustu við umsækjendur um alþjóðlega vernd, málaflokk sem hæstv. vinnumarkaðsráðherrann ber ábyrgð á. Ekki veit ég heldur af hverju mennta- og barnamálaráðherra Framsóknarflokksins telur það í lagi að hér sé í fjórða sinn lagt fram frumvarp sem skerðir réttindi barna á flótta. Eða hvað? Er hann kannski ekki ráðherra barna á flótta, bara íslenskra barna, íslenskra ófatlaðra barna? Er það? Er það þannig? Ætlum við að hafa þetta þannig, virðulegur forseti, að við ætlum að handvelja þau börn sem við veitum hér vernd? Hér er um að ræða börn sem eiga undir högg að sækja, börn sem hafa jafnvel kynnst hér öðrum börnum, börn sem hafa jafnvel fengið hér þjónustu, fengið að ganga í leikskóla og skóla, börn sem hafa eignast hér nýja vini, lært tungumálið og börn sem eru send á götuna í Grikklandi af því að við elskum að fara í frí til Grikklands og þess vegna höldum við að það sé öruggt land. Með þessu frumvarpi á að koma endanlega í veg fyrir að þessi börn fái tækifæri til að eiga hér öruggt heimili og viðeigandi uppeldisskilyrði. Og svarið? Jú, við getum ekki bjargað öllum. Ekki veit ég heldur af hverju við erum að fjalla um skerðingar á réttindum fólks á flótta á þessum tíma, á sama tíma og fjöldi fólks á flótta í Evrópu hefur aldrei verið meiri, þegar fólki á flótta fjölgar dag frá degi og neyð fólks í næsta nágrenni við okkur eykst. Ég hvorki skil né vil hafa skilning á því hvers vegna ráðamenn í einu ríkasta landi í heimi telja það vera slíkt forgangsmál að veikja réttarstöðu fólks á flótta að þeir eru tilbúnir til að endurvinna í fjórða sinn mannfjandsamlegt frumvarp til breytinga á útlendingalögum sem einn samstarfsflokka þeirra hefur ítrekað sagst gera fyrirvara við á þingflokksfundum. Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að við framkvæmd laga um útlendinga hafi komið í ljós að þörf sé á að lagfæra, endurskoða og breyta allmörgum ákvæðum þeirra um alþjóðlega vernd svo að framkvæmd og meðferð mála sem undir þau falla sé skýr og gagnsæ. Skýr og gagnsæ. Hvað þýðir þetta á mannamáli? Jú, þegar frumvarpið er lesið þá er ljóst að markmið þess er fyrst og fremst að fækka umsóknum, fæla fólk frá því að koma hingað, auðvelda stjórnvöldum að senda fólk úr landi, skerða réttindi barna, fella niður rétt þeirra til að fá dvalarleyfi eftir að hafa dvalið hér mánuðum og jafnvel árum saman. Markmið frumvarpsins er líka að koma í veg fyrir að fólk í sérstaklega viðkvæmri stöðu sem hlotið hefur alþjóðlega vernd í öðru ríki fái umsókn sína svo mikið sem skoðaða á Íslandi, undanskilja umsækjendur um alþjóðlega vernd þeirri lágmarksvernd sem stjórnsýslulögin okkar tryggja. Umsóknin er ekki einu sinni opnuð, hún er ekki skoðuð. Stytta skal tímann sem umsækjendur hafa til að afla gagna og undirbúa mál sitt.

það þarf ofboðslegt átak til að komast alla leið hingað og þá þarf að byrja að afla gagna af því að margir hafa engin gögn með sér af því að þau eru jú á flótta og hafa ekki örugga internettengingu þar sem þau sofa á götunni einhvers staðar úti í heimi. Nei, við ætlum að skerða þann tíma sem þau hafa til að afla umræddra gagna. Frumvarpið boðar líka meiri háttar stefnubreytingu þegar kemur að aðgengi fólks sem fengið hefur synjun á umsókn sinni að grunnþjónustu. Markmiðið er að gera það löglegt að svelta fólk til samstarfs, samstarfs um að snúa til baka í ómannúðlegar og vanvirðandi aðstæður, jafnvel með börnin sín. Hér er á ferðinni stórhættulegt ákvæði sem mun leiða til aukningar á svartri atvinnustarfsemi og jafnvel nauðungarvinnu og dvalar í hættulegu húsnæði sem ekki er ætlað til búsetu. Þetta, frú forseti, mun auka á neyð fólks og skapa jarðveg fyrir misneytingu, mansal og skipulagða glæpastarfsemi.

jafnvel að láta misnota þig í þágu arðs einhvers annars. Framkvæmd og meðferð mála sem falla undir lögin er hvorki óskýr né ógagnsæ og hún verður sannarlega ekki skýrari eða gagnsærri með þeim breytingum sem hér er mælt fyrir. Þetta eru bara tískuorð, frú forseti, sem nú er slengt fram til að slá ryki í augu fólks. Þetta hefur með öðrum orðum enga merkingu. Í mörg ár hefur mikilvægi þess að meta og skoða mál út frá einstaklingsbundnum aðstæðum umsækjenda verið ítrekað. Það hefur þótt mikilvægt að öll mál fái einstaklingsbundið mat. Þetta er lögbundið og við erum skuldbundin að gera þetta svona samkvæmt alþjóðlegum samningum sem við erum aðilar að; að skoða hvert mál. Það hefur þótt mikilvægt að öll mál fái þetta mat út frá aðstæðum einstaklingsins. En hér á Íslandi, undir stjórn ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur, virðist hafa orðið viðsnúningur. Nú á framkvæmdin bara að vera skýr og gagnsæ, skýr að því leyti að fólk sem hefur fengið alþjóðlega vernd í öðru ríki á ekkert erindi hingað og umsóknum þess verður tafarlaust hafnað, öfugt við þá óskýru framkvæmd sem nú er kveðið á um í lögum að umsóknir skuli skoðaðar á einstaklingsgrundvelli og málin metin út frá því hversu viðkvæm staða einstaklinganna er. Allra viðkvæmustu einstaklingarnir fá málin sín ekkert metin af því að þau eru ekki skoðuð. Þetta hafa verið örfá mál á hverju ári en núna verða þau bara ekkert skoðuð. Stjórnvöld telja sig með þessu getað stytt málsmeðferð sem virðist vera æðsta markmið dómsmálaráðherra; stytting málsmeðferðartímans. Þetta hefur Þetta hefur verið einhvers konar leiðarstef Sjálfstæðisflokksins í stefnu hans í málefnum útlendinga; meiri skilvirkni í að reka fólk úr landi en ekki meiri skilvirkni í að veita fólki nauðsynlega vernd. Þá má fólk á öllum aldri, börn og eldra fólk, bíða misserum og árum saman á meðan við vinnum í því að gera kerfið skilvirkara svo hægt sé að henda því fyrr úr landi. Frú forseti. Með því að samþykkja þetta frumvarp er ljóst að sú sátt í útlendingamálum sem leitast var við að skapa við vinnslu núgildandi útlendingalaga glatast algerlega verði þessi óskapnaður samþykktur af stjórnarliðum hér í þinginu. Rétt er að rifja upp að frumvarp til núgildandi útlendingalaga var samið á vegum innanríkisráðuneytisins og þverpólitískrar þingmannanefndar um málefni útlendinga og fól sú vinna í sér heildarendurskoðun á eldri lögum um útlendinga. En það er engin þverpólitísk þingmannanefnd í málefnum útlendinga að störfum núna. Nei, það stóð bara í stjórnarsáttmála síðustu ríkisstjórnar en það gerðist ekki neitt. Það var bara svona kynningarstund þáverandi dómsmálaráðherra. Löggjöfinni sem sett var 2016 var ætlað að taka mið af þörfum íslensks samfélags og tryggja um leið mannúð, skilvirkni og farsæla móttöku þeirra sem hingað leita. Þingmannanefndin sem þá var leitaði upplýsinga, leitaði til sérfræðinga í málaflokknum, leitaði til háskólasamfélagsins, talaði við notendur kerfisins og þeirra sem hafa verið að vinna í málinu en hér virðist ekkert samráð vera. Þetta er bara lagt fram aftur og aftur undir því yfirskini að um sé að ræða skilvirkni. En við þurfum að forðast þá stefnu Sjálfstæðisflokksins í málefnum fólks á flótta að gera allt sem við getum til að skella öllu hér í lás, að greiða leið þeirra sem eru ofurríkir, með ofboðslega menntun, sem koma hingað með fyrirtækin sín, og skella í lás fyrir fólk, börn, eldra fólk, fjölskyldufólk í leit að vernd, fólk sem er á flótta undan stríði, hungursneyð, náttúruhamförum og sárafátækt. Allt á þetta að búa til skýra og gagnsæja lagasetningu en það er ekkert tillit tekið til ástandsins í heiminum. Vandi fólks á flótta hverfur ekki þó að ríki eins og Ísland herði löggjöf sína og loki dyrunum. Það er alveg sama þó að við herðum okkar löggjöf, staða flóttafólks í Grikklandi batnar ekkert við það. Staða flóttafólks í Grikklandi batnaði heldur ekki þegar talíbanar tóku völdin í Afganistan. Staða flóttafólks á götunni í Grikklandi batnaði heldur ekki þegar neyð Afgana minnkaði. Staða flóttafólks á götunni í Grikklandi minnkaði heldur ekki þegar stríðið í Úkraínu braust út. Það er brýnt og aðkallandi að smíða góða og vandaða og sanngjarna umgjörð um málefni fólks á flótta. Það getur skipt sköpum fyrir íslenskt samfélag að vel sé að þessum málum staðið að okkur vantar fólk. Við þurfum að vera fleiri til þess að standa hér undir grunnþjónustunni. Okkur vantar fólk á öllum stigum samfélagsins. Og fólk á flótta er alls konar fólk, með alls konar bakgrunn, alls konar menntun, þekkingu og reynslu. Við þurfum slíkt fólk á Íslandi. Það að byggja hér múra mun ekki skila okkur neinu. Engu. Það mun bara ýta undir fátækt, alls konar fátækt, samfélagslega og andlega. Ég skora á þingmenn Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs að styðja ekki þetta andstyggðarmál.

auðvitað bara alrangt eins og við þekkjum. Nýjasta dæmið er auðvitað það hvernig við stöndum að því að opna hér dyr fyrir fólki frá Úkraínu þar sem er stríð og alvarleg lífshætta vofir yfir fólki.

rétt. Þetta frumvarp veikir ekki rétt umsækjenda. Þetta veikir rétt eða breytir réttindum þeirra sem hér hafa fengið málsmeðferð með lögmann

Frú forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir að fordæma það að maður hafi tilfinningar þegar um er að ræða málefni fólks á flótta af því að það opinberar stöðuna svolítið. Lög eru mannanna verk og það er í lagi að hafa tilfinningar þegar um er að ræða mannréttindi. Annað væri það nú. Það væri kannski betra ef hæstv. dómsmálaráðherra hefði meiri tilfinningar þegar hann semur frumvarp eins og það sem við erum að fjalla um hér í dag dag af því að við erum að tala um fólk, bara venjulegt fólk. Og að reyna að halda því fram að það sé öruggt fyrir fólk að búa á götunni í Grikklandi þá er það ekki svo. Þegar fólk hefur fengið status í Grikklandi eða á Ítalíu þá er það ekki eins og þegar hæstv. dómsmálaráðherra ákveður að fara í sólarlandaferð til Krítar. Það er bara ekki það sama.

Öll lönd Evrópu, þar á meðal Norðurlöndin, vísa fólki þangað hafi það hlotið þar vernd eða er þar með umsókn um vernd í málsmeðferð. Þannig að hv. þingmaður, sem kemur nú úr röðum Samfylkingarinnar og lofar hér gjarnan og biður fyrir aðild að Evrópusambandinu, er í rauninni að fordæma það regluverk sem gildir í þessum draumalöndum hennar. Við erum ekkert annað að gera með þessu frumvarpi en að færa okkur nær þeirri málsmeðferð sem er á Norðurlöndum. Og að reyna að halda því fram að hér sé um eitthvert ómannúðleg skref að ræða þar sem ekki sé verið að gæta að réttindum fólks, þar sem við séum ekki að uppfylla sáttmála Sameinuðu þjóðanna um vernd fólks á flótta,

möguleika fólks til að færa fram sönnur fyrir máli sínu á aðstæðum sínum í heimalandinu og aðstæðum þeim sem það hefur búið við í því ríki sem það kom fyrst til á leiðinni til Íslands. Það er verið að skerða möguleika þessa fólks til þess að sýna fram á þær aðstæður sem það hefur búið við. Það er nefnilega þannig að stundum lendir fólk líka í sjálfheldu í því ríki sem það kemur fyrst til á flótta sínum, ýmist vegna aðstæðna á götunni eða vegna persónulegra aðstæðna. Fólk hefur verið selt í þrældóm, í kynlífsvinnu og alls konar viðbjóð á flótta en við ætlum ekki að opna umsóknir þeirra af því að þau voru einhvers staðar annars staðar áður. Við ætlum ekki að skoða mál einstaklinga eins og okkur ber samkvæmt lögum. Okkur ber (Forseti hringir.) samkvæmt lögum að passa að endursenda fólk ekki í aðstæður

Frú forseti. Ég veit ekki alveg hvernig ég á að koma á eftir þessum andsvörum ráðherrans. Tilfinningarökin kannski, það að tala niður tilfinningarök í tengslum við frumvarp þar sem eitt af markmiðunum er að standa vörð um mannúð. Af hverju stöndum við vörð um mannúð? Er það ekki bara út af einhverjum tilfinningarökum? Af hverju virðum við mannréttindi? Það eru bara tilfinningarök fyrir því. Það eru bara fín rök. En það setur hlutina í samhengi. Hvernig ráðherrann talar sýnir að gamla setningin um að Dyflinnarreglugerðinni sé beitt þegar kostur er, sem stóð í greinargerð þessa frumvarps forðum daga, hún er enn þá svífandi yfir öllu í þessu frumvarpi. Það á að smyrja endursendingarvélina þannig að allt þetta fólk sem gríska verndarkerfið verndar ekki sé endursent án þess að það sé einu sinni hreyft við málum þess.

Ég held að það sé óhjákvæmilegt. Mannúð er ekki mælanleg, hún er ekki hagfræðilegt hugtak

út frá einmitt þessu efnahagslega. Ég reyndi að höfða til þess að hann gæti sparað peninga með því að leyfa fólki að sjá sér farborða á meðan það bíður. En jafnvel það skilur ekki hæstv. dómsmálaráðherra.

ráðherra að í frumvarpinu væri verið að reyna að gæta hagsmuna þeirra sem hingað koma og eru í raunverulegri þörf fyrir vernd. Hvernig vitum við hverjir eru í raunverulegri þörf þegar hluta er bara hent úr landi án þess að skoða þeirra mál? Og af hverju þarf endilega að búa til einhvern hóp góðra flóttamanna sem ráðherra vill verja og slæmu flóttamannanna sem á að senda til Grikklands án þess að spá í hvort þau hafi raunverulega þörf á vernd? Skjólið sem Ísland getur veitt fólki sem flýr hingað úr verndarkerfinu í Grikklandi er skjól frá ólíðandi ómannúðlegum aðstæðum. Að ráðherra málaflokksins láti eins og það fólk hafi einhverjar annarlegar hvatir að baki umsóknum sínum

Frú forseti. Hver er í raunverulegri þörf fyrir vernd? Hver er í raunverulegri neyð?

og margvísleg lög voru brotin við brottvísun hennar, hafi kannski verið í raunverulegri þörf fyrir vernd og umönnun. Við leyfum því kannski bara að liggja í loftinu.

í þessa umræðu. Ég sendi skriflega fyrirspurn til hæstv. dómsmálaráðherra fyrir stuttu þar sem ég spurði út í hlutfall þeirra einstaklinga sem sækja hér um vernd sem hafa þegar fengið alþjóðlega vernd, innan gæsalappa, í öðru ríki og óskaði eftir sundurliðun á grundvelli þess ríkis þar sem viðkomandi hefur fengið vernd.

Það er auðvitað miður. Einhver ríki fá þá snilldarhugmynd að búa til flóttamannamiðstöð í öðrum ríkjum. Maður veltir fyrir sér hvort það sé siðferðislega ásættanlegt að haga málum á þann veg. En að sjálfsögðu er það ekki tilviljun að fólk hrekist á brott úr flóttamannabúðum þar sem ekkert skjól er að fá.

Ungverjalandi og Grikklandi fyrst og fremst. Það eru líka erfiðar aðstæður í ríkjum á borð við Ítalíu og Búlgaríu og samt er þeir bara teljandi á fingrum annarrar handar þeir einstaklingar sem þó þaðan koma. Mig langar til að leiðrétta eitt sem kom fram í máli hæstv. dómsmálaráðherra hér áðan

banni við endursendingum þangað þar sem líf fólks eða frelsi er í hættu, að senda fólk ekki til baka til þessara ríkja. Þessum ákvæðum, sem eru líka til í íslenskum lögum, var aldrei beitt hér á landi og það er ástæðan fyrir því að þessi ákvæði sem hæstv. dómsmálaráðherra vill núna afnema úr íslenskum lögum voru sett inn árið 2016.

Frú forseti. Ég ákvað að fletta upp frétt frá því í fyrra þegar upp kom smit í flóttamannabúðum á einni af grísku eyjunum.

þar sem þúsundir búa. Og við leyfum okkur hér á Íslandi að kvarta undan því að 100 manns

flóttamanna. Mig langar að spyrja hv. þingmann út í varðandi það að alveg gríðarlegur fjöldi er á flótta og það er fólk sem hefur fengið vernd í ýmsum löndum þar sem ástandið er svo sannarlega misjafnt, vegna þess að mér fannst það ekki koma fram í ræðu hv. þingmanns: Telur hv. þingmaður

sem mig grunar að sé hugsað til að ná fram skýrri afstöðu um að það er ekki allt eða ekkert í þessum málum, alls ekki. Það er ekki þannig að þeir sem tala fyrir mannúð og málefnum fólks á flótta vilji annaðhvort galopna öll landamæri eða hafa þau algjörlega lokuð.

án þess að hafa vernd í öðrum ríkjum séu skoðaðar, að það sé raunverulega skoðað hverjar aðstæðurnar eru, hverjar persónulegar aðstæður einstaklinganna eru sem hrekjast alla leið hingað

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni svörin því að mér finnst mikilvægt í þessum sal að búa ekki til ágreining þar sem er ekki ágreiningur, heldur reyna að komast að því hvað það er í rauninni sem okkur greinir á um.

Þetta eru atriði sem ég tel alveg þess virði að skoða. Að auki er heimilt að víkja frá meginreglu um vernd ef það er talið að hún sé ekki nægjanleg fyrir fólk. Mig langar að spyrja hv. þingmann: Hefur hún ekkert skoðað þau undanþáguákvæði sem eru í þessu frumvarpi sem eru einmitt til þess ætluð að auka vernd fólks

Reynsla mín í þessum málaflokki, sem spannar nokkur ár, er sú að þegar um er að ræða mjög matskennd ákvæði, eins og þau sem þetta frumvarp inniheldur, þá sé

við þetta frumvarp þegar það var afgreitt út úr þingflokki Vinstri grænna, en hann fjallar um að skoða þurfi heildstætt áhrif þeirra breytinga sem eru lagðar til í frumvarpinu og að sjónarmið um skilvirkni og hagkvæmni kerfisins megi aldrei verða á kostnað almennrar mannúðar og réttlætissjónarmiða, ekki síst með tilliti til stöðu fólks sem tilheyrir viðkvæmum hópum. Ég tel að í þessu frumvarpi sem við ræðum hér og í rauninni í tengdum frumvörpum, bæði frumvörpum sem hæstv. dómsmálaráðherra kynnti aðeins hérna áðan um atvinnuréttindi útlendinga og verður mælt fyrir seinna í kvöld og frumvörpum sem hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra hefur mælt fyrir, að ég held,

útlendinga og fólks á flótta meðan önnur eru til þrengingar og verða m.a. til þess að málsmeðferðartími ætti að verða Það frumvarp sem við erum að ræða hér og nú og liggur fyrir þinginu er talsvert mikið breytt, bæði í uppsetningu en einnig í efnisgreinum, frá þeim frumvörpum sem einnig hafa fjallað um breytingar á lögum um útlendinga og þingið hefur haft til meðferðar á síðustu þingum en hafa ekki verið m.a. vegna þeirra ábendinga sem komið hafa fram í meðferð allsherjar- og menntamálanefndar. Annaðhvort hefur ekki verið vilji til eða bara hreinlega ekki gefist tími til að botna og klára og hreinlega skoða hvort væri hægt að gera breytingar í takti við það sem þar kemur fram.

Mér finnst skipta gríðarlega miklu máli það sem er skrifað inn í frumvarpið varðandi heimildir til þess að víkja frá þeirri meginreglu að þó svo að umsækjandi hafi fengið alþjóðlega vernd í öðru ríki, og málið verði því samkvæmt tillögunni eins og hún liggur fyrir ekki tekið til efnismeðferðar hér á landi, sé hægt að víkja frá því og að það megi ekki senda fólk þangað þar sem líf þess og frelsi kann að vera í vera í hættu og líta þurfi til þess að einstaklingur njóti í reynd þeirra mannréttinda sem lög viðkomandi ríkis mæla fyrir um. Þessi atriði þarf að skoða gríðarlega vel. Mér líst ágætlega á þetta eins og það er sett fram hérna en ég tel að þetta þurfi að fá góða skoðun. Það er mikilvægt að hafa kerfi, bæði hér og svo annars staðar í heiminum, sem gerir fólki, sem er að flýja gjörsamlega óboðlegar og oft manngerðar óboðlegar aðstæður vegna stríðsátaka í heiminum, að komast í öruggt skjól í öðrum löndum. Þar berum við mikla ábyrgð sem ríkt land er betur fer fjarri öllum stríðsátökum í því að taka á móti fólki. En við berum að sjálfsögðu ekki ein ábyrgð í því. Mér finnst að það eigi að vera sómi okkar að vera með kerfi sem er skiljanlegt fyrir þá sem þurfa að reiða sig á það og sem virkar hratt og örugglega en sem hefur líka næmni fyrir þeim mannlega margbreytileika og þeim aðstæðum sem fólk er að koma úr. úr. Ég held að það þurfi að hafa kerfi sem bíður fólk Ástandið í heiminum er einfaldlega þannig að þannig verður það að vera. Auðvitað þurfa stofnanir, hvaða nafni sem þær heita,

fylgjast með framgangi þessa máls í gegnum nefndarvinnuna.

hvaða athugasemdir koma fram og hvernig hægt er að bregðast við þeim. Ég fæ ekki betur séð en að verið sé að bregðast við ýmsu sem hefur verið gagnrýnt hingað til og búið að koma því í allt annað form. Það er gott því að hin þinglega meðferð á að hafa áhrif á hvernig frumvörp koma aftur hingað inn í þingsal ef málum lýkur ekki með því að þau séu gerð að lögum.

að án undantekninga verði þeir sem fengið hafa vernd í öðru ríki sem er aðili að Dyflinnarreglugerðinni endursendir án efnislegrar meðferðar á sínu máli. Það er bara alveg skýrt í þessu frumvarpi; engar undantekningar, ekkert tillit tekið til aðstæðna fólks, ekkert tillit tekið til fötlunar, ekkert tillit tekið til þess hvort viðkomandi er í viðkvæmri stöðu, ekkert tillit tekið til þess hvort viðkomandi er með barn, ungabarn, á sínu framfæri, ekki vitund tekið tillit til þess. Það á bara að senda fólk beint út á götuna í Grikklandi. Það er það sem hv. þingmaður er að tala fyrir hér í þessum sal, í þessum ræðustól, að sé ásættanlegur fórnarkostnaður fyrir stjórnarsamstarf við Sjálfstæðisflokkinn. Þetta er það sem hún er að gera akkúrat núna.

Líkt og ég held að hafi komið ágætlega fram í ræðu minni þá líst mér vel á þetta orðalag. En þetta er eitt af því sem ég held að nefndin eigi að kanna, kafa ofan í og skoða líkt og gert hefur verið vegna þess að hér er einmitt verið að skrifa það inn hvenær eigi að taka mál til efnismeðferðar þrátt fyrir aðra meginreglu.

Það er ekki verið að bæta þessum ákvæðum inn í lögin. Þetta eru ákvæði sem eru nú þegar í núgildandi lögum. Það er ekki verið að breyta þessum ákvæðum sem hv. þingmaður var að vísa í og telur geta komið bágstöddum flóttamönnum til bjargar. Þessi ákvæði eru nú þegar til staðar í lögunum.

Þetta frumvarp eins og það er hérna hefur ekki verið inni í samráðsgátt stjórnvalda þó svo að önnur frumvörp hafi svo sannarlega verið það. Það getur alveg verið að það þurfi að ganga harðar fram í því að beita undanþáguákvæðum. Ég er mjög fylgjandi því að horft sé til aðstæðna fólks. Núgildandi útlendingalög eru ekki þannig úr garði gerð að hér fái allir vernd. Þetta getur bara verið eitt af því sem

finna ástæðu til þess að missa ekki svefn á kvöldin yfir því að hafa hleypt þessu frumvarpi í gegnum ríkisstjórn. Hv. þingmaður hefur látið selja sér hluti sem eru ekki réttir.

Þetta er ástæðan fyrir því að árið 2016, eftir vinnu sameiginlegrar þingmannanefndar, var ákveðið að setja inn í lögin ákvæði um það að ef sérstakar ástæður mæltu með því, það er nákvæmlega orðað þannig í lögunum, þá skyldu mál tekin til efnismeðferðar. Það var í kjölfar þess að hingað leitaði ung fjölskylda með tvö pínulítil börn sem hafði búið á ruslahaugum í Grikklandi.

Það er ekkert flóknara en það. Við höfum lög, við höfum stofnanir sem er ætlað að framfylgja þeim og þannig á það að vera. Ef það eru einhver áhöld um að ekki sé verið að fara eftir lögum þá verður auðvitað hæstv. ráðherra

Frú forseti. Ég held að það sé ekki einu sinni hægt að vera svo bjartsýnn að segja að þessum ákvæðum hafi ekki verið beitt sem séu samt svo skýr og ættu að leiða til þess að mál verði tekin til efnismeðferðar.

munu ekki fallast á að líf fólks eða frelsi þess sé í hættu í öðru ríki. Það getur verið jafn borðleggjandi og við höfum séð mörg dæmi um, en það er ekki að fara að gerast. Svo ná þessi mál ekki að fara fyrir dómstóla vegna þess að dómstólar endurskoða ekki þetta mat stjórnvalda. Mér þykir leitt að hryggja hv. þingmann en þetta er ekki nóg. Þetta er ekki nóg. Þetta ákvæði sem hefur verið í lögum alla tíð. Það er verið að afnema þessa heimild. Það er verið að tryggja það að einstaklingi sem hefur fengið vernd í öðru Evrópuríki

fullt af fólki á flótta. En ég held að við getum tekið á móti enn fleirum. Ef það er svo að það þarf að hnykkja betur á því að verndin sé virk fyrir þau sem eiga að falla undir það, sem eru í til að mynda viðkvæmum hópum, þá finnst mér hið besta mál að á því sé hnykkt í nefndaráliti að farið sé eftir þeim atriðum sem sett eru inn í lög, því að auðvitað viljum við að þannig virki kerfið. Til þess erum við með lögin. Þannig að ég beini því bara til hv. allsherjar- og menntamálanefndar að um leið og hún skoðar þetta allt saman sé hnykkt á því að

félagsmálayfirvalda vegna útlendinga í neyð eftir að barnafjölskylda var á grundvelli nýrrar reglugerðar Sigríðar Andersen svipt framfærslu og þjónustu. Hér í dag ræðum við frumvarp sem snýst m.a. um að festa það í sessi að útiloka umsækjendur um alþjóðlega vernd frá grunnþjónustu eftir að hafa fengið lokasynjun. Í þessu felst m.a. að börn verða af réttindum, barnshafandi konur verða sviptar þjónustu, alvarlega veikir einstaklingar líka, fatlaðir einstaklingar með langvarandi stuðningsþarfir,

Frú forseti. Ég vil bara segja að auðvitað gengur á ýmsu þegar maður er í pólitík og þegar maður er í fjölflokka meirihlutasamstarfi og auðvitað þarf að gera málamiðlanir. Það er bara það sem þarf að gera ef maður er tilheyrir ekki stjórnmálahreyfingu sem hefur yfir 50% atkvæðanna. Ég skal bara vera heiðarleg með það að málin eru miserfið og þau eru mörg hver flókin. Þannig er heimurinn, þannig er lífið þegar maður er að taka þátt í pólitík og sér í lagi þegar maður nýtur þeirra forréttinda að fá að tilheyra flokki sem er í ríkisstjórn.

ákveðnum málum er það bara þannig að barnshafandi konur, fatlaðir einstaklingar, alvarlega veikir einstaklingar eru sviptir framfærslu og húsnæði, alveg sama hvað.

útiloka fólk sem hefur hlotið alþjóðlega vernd í ríkjum eins og Grikklandi og Ítalíu, ríkjum sem ráða ekki við straum flóttamanna þangað, frá því að fá alþjóðlega vernd á Íslandi.

hef nú verið í nokkur ár hér á þingi, bæði í stjórn og stjórnarandstöðu, og ég get alveg eins sagt það glottandi að það gengur á ýmsu þegar maður er í minni hluta. Það gengur bara á ýmsu þegar maður er í pólitík. Þannig er það nú bara. Ég veit ekki hvaða atriði það er sem hv. þingmaður er að vísa til. Það kom ekki fram í hans máli hér

sem er sá að aðildarríki deili ábyrgð vegna komu fólks á flótta til Evrópu. Um það snýst þetta mál, að við öxlum okkar ábyrgð á alþjóðlegu verndinni og notum ekki sjálfvirka endursendingartakkann til að skjóta okkur undan ábyrgð okkar sem sjálfstætt ríki. Mig langar til að spyrja hv. þingmann: Hvað hefur breyst síðan í fyrra? Hvers vegna hleypti Vinstrihreyfingin – grænt framboð þessu frumvarpi í gegnum þingflokk sinn og til afgreiðslu í þinginu?

Nei, ég hef ekki skipt um skoðun. Ég tel einmitt að það skipti máli að ríki heimsins deili með sér þeirri ábyrgð sem við sem heimsbyggð höfum í því að veita fólki sem er að flýja stríðsátök hæli. Hins vegar skiptir líka máli að til þess að kerfið virki sé ekki verið að fjalla um mál fólks á mörgum stöðum,

Frú forseti. Hv. þingmanni verður tíðrætt um ákvæði 33. gr. og heimild til undantekninga vegna veikinda, fötlunar og annars sem við hljótum öll að vera sammála um að taka þurfi tillit til. Mig langar að spyrja hv. þingmann: Hvernig ætlar Vinstrihreyfingin – grænt framboð að tryggja að tekið verði tillit til þessara atriða? Hver sinnir því? Eru það almennir starfsmenn og Útlendingastofnun sem meta það með sínum hætti hver sé í viðkvæmri stöðu, hver þurfi á sérstakri vernd að halda og hver ekki? Eða verða einhverjir aðrir kallaðir til? Eins og þetta er skrifað inn í frumvarpið núna og tíðkast, eins og hér hefur ítrekað komið fram, er mikil hætta á geðþóttaákvörðunum sem byggja ekki á almennilegu mati á þörf fólks fyrir vernd.

með einhvers konar kerfi um móttöku flóttafólks en erum ekki bara með opin landamæri þar sem allir geta komið hingað og eins og ég skildi hv. þm. Helgu Völu Helgadóttur í fyrra andsvari þá er það ekki stefna Samfylkingarinnar að hafa alveg opið kerfi heldur þurfi einmitt að leggja mat

Ég er alveg sammála því að það er gríðarlega vandmeðfarið að fara yfir það hvernig sjúkdómum eða fötlun eða öðru er háttað. En það er mat sem verður að vera hægt að treysta stofnunum fyrir. Ef það kerfi er ekki nógu gott

Virðulegi forseti. Ég verð að segja að mér finnst mjög ankannalegt að við séum hér að ræða fram og til baka um þjónustu við umsækjendur um alþjóðlega vernd án þess að sá ráðherra sem fer með málaflokkinn sé viðstaddur umræðuna.

þessi málefni hingað inn til að eiga við okkur umræðu um þessi mál.

Þetta verður ekki mikið skýrara. Ég tek undir orð hv. þm. Jóhanns Páls Jóhannssonar að það er nauðsynlegt að sá ráðherra sem fer með allt er varðar þjónustu við fólk á flótta og umsækjendur um alþjóðlega vernd komi í salinn.

Það er enginn að tala um opin landamæri hérna. En mögulega ættum við að velta því fyrir okkur hvað við getum tekið af ábyrgð í alþjóðlegu samhengi akkúrat núna þegar þörfin er mest.

Þetta frumvarp fjallar ekki um réttindi þeirra sem eru í umsóknarferli um vernd og þá þjónustu sem þeim er veitt. Þetta frumvarp fjallar bara akkúrat ekkert um það. Þetta frumvarp fjallar fyrst og fremst um það sem tekur við þegar sá

í þeim eina tilgangi að reyna að blekkja þá sem eru að fylgjast með þessari umræðu.

að hann hlakki til að fá þetta mál til umræðu í þinginu. Ég skil ekki hvers vegna og mig langar rosalega mikið til að eiga þetta samtal við hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra.

Hvers vegna í ósköpunum ættum við að vera með þennan málflutning hérna ef ekki væri vegna þess að við höfum raunverulegar áhyggjur af flóttafólki sem vísað er héðan úr landi? Þetta er ekki í fyrsta skipti sem við höfnum þessu frumvarpi. Það er ekki að ástæðulausu. Það er ekki út í loftið.

hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra, sem er jú reyndar ekki ráðherrann sem fer með málið, ráðherrann sem fer með málið situr hér í salnum og er hér til svara og tekur þátt í þessari umræðu og eftir því er gjarnan kallað. En hann er jú akkúrat hér og ég sé enga ástæðu til þess að annar ráðherra sé að mæta hér í hús þegar

Svo finnst mér líka mjög mikilvægt að minnast á það hvernig þetta er metið. Hvert er matið? Eins og hv. þm. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir sagði áðan: Hvað er verið að meta? Hvað getum við tekið á móti mörgum og hvar eru gögnin á bak við þetta? Hvernig eru þessar ákvarðanir teknar? Það er mikilvægt að ræða þetta. Að setja reglur og segja bara: vegna þess að það er of mikið — hvað er of mikið og hvers vegna? Við þurfum aðeins að gera þetta betur.

Virðulegur forseti. Það er ágætt að fá það staðfest að hæstv. ráðherra ætlar ekki að verða við beiðni stjórnarandstöðunnar um að koma hér í hús.

rétt eins og raunar þjónusta við hælisleitendur, þjónusta við fólk sem er að sækja um alþjóðlega vernd. Það er auðvitað bara sorglegt að hann sé ekki til í að koma hingað og standa fyrir máli sínu, sami maður og hlakkaði til að fá þetta ógeðsfrumvarp hér inn í þennan sal. Ég væri til í að heyra hvers vegna hann hlakkar til. Yfir hverju á að hlakka í þessu máli?

Virðulegi forseti. Aðeins bara til að svara því sem hér kom fram: Hvað er of mikið? Það er ekkert of mikið. Það er ekkert verið að fjalla um það að setja einhvern kvóta á

Ég man ekki eftir því að slík ósk sé ítrekað borin fram, sem er óeðlilegt. Nú lít ég þannig á að fleiri vilji ekki gera athugasemdir við fundarstjórn forseta.

Ég er ekki viss um að ég sé að taka of stórt upp í mig þegar ég segi að það frumvarp sem við ræðum hér í dag sé ein af ástæðum þess að ég bauð mig fram til Alþingis.

þau var þar um að ræða gríðarlega miklar réttarbætur í málefnum flóttafólks, mikilvægar réttarbætur. Ein sú mikilvægasta sem kom inn með þeim lögum var

Þá voru lögin eins og hæstv. dómsmálaráðherra vill hafa þau að þessu leyti. Þá var það þannig að ef fólk hafði fengið stöðu flóttamanns í öðru ríki þá skipti ekki máli í hvaða aðstæðum fólk var þar, eða hvers vegna það leitaði þaðan og hélt áfram, heldur fékk það synjun. Það sem gerir þetta sérstaklega áhugavert er að það sem leiddi til þess að þetta ákvæði kom inn, kom til umræðu þessarar nefndar og rataði inn í frumvarpið, voru nokkur mál sem komu upp á Íslandi, það voru nokkrir einstaklingar, fólk af holdi og blóði sem var svo lánsamt að vera í þeirri stöðu að það taldi sig geta höndlað fjölmiðlaumfjöllun og hafði tengingar sem buðu upp á það. Raunar gekk það svo langt að þau mættu til viðtals á sviði í Borgarleikhúsinu þar sem þau sögðu sína sögu, sýndu að þau væru fólk af holdi og blóði.

Í Grikklandi höfðu þau verið á götunni, án húsaskjóls, án aðgengis að mat nema tilfallandi í kirkjum og ölmusu annars staðar. Þau höfðu enga möguleika á að finna atvinnu og enga möguleika á húsnæði með þessi tvö litlu börn sín. Þau leituðu áfram til Íslands,

Það sem gerist í kjölfarið er að þau fá þessa fjölmiðlaumfjöllun og þessa miklu athygli og af stað fór undirskriftasöfnun. Ég man nú ekki tölu undirskrifta sem náðist í það skipti en fjöldinn var ansi mikill. Í kjölfarið var þeim veitt dvalarleyfi hér á landi með því sem ég kýs að kalla lögfræðilegum loftfimleikum kærunefndar útlendingamála. Svo undarlegir voru þeir loftfimleikar að ekki þótti fara vel á því að fara þessa leið til að hjálpa fólki í þessari stöðu heldur var

og hugsanlega alþjóðlega vernd hér á landi í kjölfarið. Ég gæti farið í mjög löngu máli yfir það sem ég tel vera að núgildandi framkvæmd á þessum ákvæðum en það er alveg á tæru að vandamálið er ekki það að þessi heimild skuli vera til staðar. Það að afnema þessa heimild er ekki rétta svarið við þeim áskorunum sem íslenska kerfið stendur frammi fyrir. Þær tölur sem ég nefndi í andsvari mínu rétt áðan fram frá hæstv. dómsmálaráðherra í svari við fyrirspurn minni sem ég beindi til hans fyrr á þessu ári um það hversu margir einstaklingar leituðu hingað eftir að hafa fengið vernd í öðrum ríkjum. er alveg ljóst að það er ekki sá fjöldi sem er að sökkva Íslandi í svartan sæ. Það voru rúmlega 150 einstaklingar árið 2019, fóru upp í rúmlega 250 árið 2020 og aftur niður árið 2021. Miðað við þann fjölda sem leitar til Íslands árið 2022, sem hefur ekki fengið stöðu flóttamanns í öðru ríki, þá geri ég ráð fyrir því að þessi hópur verði bara brotabrot af því fólki sem hingað leitar. Það mun ekki leysa neinn vanda að vísa þessu fólki aftur á brotajárnshaugana í Grikklandi. Þetta er ekki vandamál íslenska kerfisins. Vandamál íslenska kerfisins er akkúrat öfugt. Það er það að mál sem í raun mætti álíta borðleggjandi, eins og mál umræddrar fjölskyldu og

sjálfu. Hingað hefur leitað fólk í þessari stöðu, ekki 1.500 manns, ekki 1.000 manns, ekki einu sinni 500 manns. Þetta er ekki vandamálið. Vandamálið er það hversu langan tíma það tekur að velkja þessu fólki í gegnum kerfið áður en því er síðan vísað í burtu. Á endanum kemst almenningur kannski á snoðir um fyrirhuguð ódæðisverk stjórnvalda og knýr á um að því verði snúið við. Þetta tekur heillangan tíma. Þetta tekur mjög langan tíma sem er ekki bara dýrt og vont fyrir íslenska kerfið heldur gríðarlega slæmt og alvarlegt fyrir þessa einstaklinga sömuleiðis. Þá kemur að annarri réttarbót sem kom inn árið 2016 sem nú stendur einnig til að eyðileggja með frumvarpi hæstv. dómsmálaráðherra.

málsins. Það má telja það réttan fyrirvara þótt hann hafi sannarlega verið undarlega túlkaður í framkvæmd en þau mál eru enn fyrir íslenskum dómstólum, sum þeirra.

að talað sé um skilvirkni. Það er talað um að einn megintilgangur þessara breytinga sé að auka skilvirkni. En það eykur vitanlega ekki á skilvirkni þegar verið er að taka í burtu ákvæði sem hefur í raun verið ein mesta réttarbót í þessum málaflokki frá því að þessi lög voru sett árið 2016. Þetta ákvæði hefur stytt málsmeðferð um mörg ár í fjölmörgum málum þar sem íslenska ríkið

því að gera það að verkum að þó að 12 mánuðir séu liðnir geti íslensk stjórnvöld haldið áfram að gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að moka fólki úr landi. Eini tilgangurinn með þessu ákvæði er að minnka möguleika fólks á því að geta sest hér að eftir heillanga

því algerlega án rökstuðnings og án tilefnis að breyta fyrri stjórnvaldsframkvæmd sem var þannig að fólki var ekki vísað til Ungverjalands þó að það hefði fengið þar vernd. Það var þannig frá árinu 2017 sem var staðfest 2018 af kærunefnd útlendingamála, fólki var ekki vísað aftur til Ungverjalands vegna aðstæðna flóttafólks þar í landi þar sem það er jafnvel beitt miklu lögregluofbeldi og er algerlega útskúfað úr samfélaginu sem er

ekki í nafni skilvirkni. Þetta snýst ekkert um skilvirkni enda leiðir þetta ekki til meiri skilvirkni. Þetta er eingöngu gert í þeim tilgangi að takmarka möguleika fólks til að setjast hér að, til að leita hingað eftir skjóli og mannsæmandi lífi þar sem það getur veitt börnum sínum húsaskjól og vernd fyrir ofbeldi, svo að ekki sé talað um hluti eins og heilbrigðisþjónustu, menntun og annað sem okkur þykir algjörlega sjálfsagt en er talið lúxus í þessum bransa. Ég hvet allan þingheim til að skoða þetta mál, skoða umsagnirnar sem hafa borist og munu berast um það. Mig langar til að höfða sérstaklega til þingmanna Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs vegna þess að ég trúi því ekki

um, verði á málinu. Kannast hv. þingmaður við að upp hafi komið mál, ekki eitt heldur fleiri, þar sem um er að ræða töf sem rekja má til seinagangs lögreglu

er, held ég að megi segja, lögfræðilegur óskapnaður. Það er ýmislegt þarna sem mun valda vandkvæðum í túlkun og er spurning hvort standist mannréttindasamninga og annað og sannarlega mun þetta ekki auka skilvirkni í þessum málaflokki. Varðandi þær tafir sem orðið

velti aðeins fyrir mér þessu ákvæði 33. gr. og yfirskrift þess, sem er einfaldlega „réttindi umsækjenda um alþjóðlega vernd“, ef þar undir eru settir einstaklingar sem eru ekki umsækjendur um alþjóðlega vernd

fyrir útlendinga, erlenda borgara, sem eru hér í neyð, sem eru ekki umsækjendur, heldur eru hér bara algjörlega varnarlausir. Það eru einstaklingar sem hafa komið hingað sem hafa lent í því að öllu hefur verið stolið af þeim og þeir hafa geta fengið aðstoð sveitarfélaga og það er á ábyrgð sveitarfélaga að veita slíka aðstoð.

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni aftur fyrir þessar mikilvægu spurningar. Sannarlega snýst þetta um að svipta fólk ákveðinni þjónustu og í raun er verið að velta því yfir í annað kerfi.

verið að setja fólk í mun erfiðari stöðu og að mínu mati byggir þessi þjónustusvipting á þeim misskilningi að sú verulega takmarkaða lágmarksþjónusta sem fólk fær meðan það er að bíða eftir svari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

hann, skoppi bara upp í næstu flugvél af því að hann fær ekki lengur matarpening. Nei, það er ekki svo. Fólk sækir hér um vegna þess að það telur sér raunverulega ekki vært í heimaríkinu. Það sem gerist þegar fólk er svipt þjónustu er að það verður án þjónustu og það er engum í hag.

að fara aðeins yfir það sem helst stingur í augu við fyrstu yfirferð á þessu frumvarpi.

Umsækjendur um alþjóðlega vernd eru sviptir réttinum til grunnþjónustu þegar þeir hafa fengið lokasynjun á umsókn sinni. Tekur sú svipting gildi eftir 30 daga.

í þessu ákvæði, en ég held að mikilvægt sé að hafa í huga að þær undanþágur gilda ekki um mál þar sem umsækjendur koma frá ríki sem er á lista Útlendingastofnunar yfir örugg upprunaríki og umsókn hefur verið metin bersýnilega tilhæfulaus. Hér er í rauninni verið að leggja til breytingar sem snúast um að svelta ákveðna hópa til samstarfs. Þetta er ákveðin skammsýni vegna þess að eins og hér hefur verið farið yfir má ætla að þessir hópar þurfa að sækja þjónustu til sveitarfélaga í staðinn. Mér finnst það ákveðið áhyggjuefni að hér í dag hefur komið fram sú túlkun á gildandi útlendingalögum að

að útlendingur teljist ekki umsækjandi um alþjóðlega vernd þegar hann hefur fengið endanlega niðurstöðu í máli sínu á stjórnsýslustigi. En framkvæmd gildandi laga hefur auðvitað verið þannig að

greinargerð vegna kæru berast kærunefnd innan 14 daga frá birtingu ákvörðunarinnar. Með þessu er verið að stytta þann tíma sem umsækjendur hafa til að leggja fram og afla gagna. Hér hefur því verið haldið fram að

umsækjendur um alþjóðlega vernd frá ákveðnum lágmarksréttindum sem borgurum eru tryggð í stjórnsýslulögum. Það kemur hérna fram í síðustu málsgrein

Já, já, svo er vísað til undanþága sem eru nú þegar í gildandi lögum en hafa aldrei verið nýttar,

eru oft í mjög viðkvæmri stöðu, hafa lengi verið á flótta, hafa búið við óviðunandi og ömurlegar aðstæður í flóttamannabúðum á jaðri Evrópu þar sem aðstæður eru ekki mönnum bjóðandi.

Það væri jafnvel hægt að túlka þetta þannig að fólk frá Úkraínu sem fór fyrst til Póllands, Moldóvu, Ungverjalands, eða Afganir sem fóru fyrst til Tyrklands, Sýrlendingar sem komu til Ítalíu í gegnum Egyptaland, Líbíu þetta er galopin heimild sem maður getur alveg ímyndað sér að væri hægt að nota gegn þessum hópum flóttafólks.

það hefur verið málflutningur stjórnvalda að við þurfum að vísa sem flestum frá á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar og af öðrum ástæðum, af því að við getum ekki hjálpað öllum.

ákveðinn munur á beitingu laga og aðgerðum stjórnvalda gagnvart mismunandi flóttamannahópum — einstaklingar sem leita hingað til lands frá Úkraínu hafa í langflestum tilvikum, mjög mörgum tilvikum,

málum þessa fólks. Ég er ekki með nýjustu tölur á takteinum en mér skilst að það séu um 1.500 manns sem hafa leitað hingað. Ísland er ekki sokkið enn og virðist þetta nú bara allt ætla að fara nokkuð vel.

Ég efast stórlega um það. Ég held alla vega að það sé alveg ljóst að það er alger óþarfi að beita henni með þessum vélræna hætti sem hefur tíðkast hérna

fyrirsjáanleika en ekki þannig að henni sé beitt markvisst til að halda sem flestum frá Íslandi, og það jafnvel algerlega án tillits til þess hvernig staðan er í heiminum, annars staðar í Evrópu. Við þurfum að taka þátt með öðrum Evrópuríkjum í að axla þessa sameiginlegu ábyrgð á því að taka á móti flóttafólki og það verður ekki gert með því að nýta Dyflinnarreglugerðina við hvert tækifæri til að vísa fólki úr landi. Það verður heldur ekki gert með þessari herðingu á útlendingalögum sem birtist í þessu ljóta frumvarpi sem við erum að ræða í dag.

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið og tek svo sem undir með honum: Nei, ég tel ekki að Ísland muni sökkva í sæ undan þeim litla fjölda fólks sem leitar hingað til lands. Það er ekki mikill fjöldi, hvorki hlutfallslega né í tölum.

Vandamálið er að Dyflinnarsamstarfið kemur ekki í veg fyrir þetta. Ég hef verið með skjólstæðinga sem hafa fleiri blaðsíður af listum yfir lönd þar sem þeir hafa komið við og verið sendir fram og til baka á kostnað ríkisins í nafni Dyflinnarsamstarfsins. Annar megintilgangur Dyflinnarsamstarfsins er að sögn sá að tryggja samstöðu Evrópuríkja í að taka á móti flóttafólki. Það er heldur ekki rétt vegna þess að eins og Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna hefur bent á

mjög gaman að hlusta á hana og fleiri þingmenn hér, t.d. annan góðan lögfræðing, Helgu Völu Helgadóttur, ræða þessi mál sem þær þekkja betur en

Virðulegur forseti. Þessi ríkisstjórn er fjandsamleg flóttamönnum. Það er mér dagljóst eftir nokkurra ára upplifun af framkomu þessarar ríkisstjórnar,

Tökum eitt nýlegt dæmi. Fyrir ári síðan var meira en 20 umsækjendum um alþjóðlega vernd vísað út á guð og gaddinn í febrúarmánuði.

allri þjónustu vegna þess að þau neituðu að aðstoða við eigin brottvísun, aðallega til Grikklands. Þetta gerði þessi ríkisstjórn á síðasta kjörtímabili. Á þessu kjörtímabili ætlar hún að reyna enn eina ferðina að festa þessa ólöglegu framkvæmd í lög. Hún ætlar að gera það að verkum að núna geti hún löglega svipt fólk öllum réttindum fyrir að neita að aðstoða við sinn eigin brottflutning út á guð og gaddinn. Þetta er það sem til stendur með þessu frumvarpi. Ég tók ekki eftir því að hæstv. dómsmálaráðherra þá hafi verið látinn sæta nokkurri ábyrgð á því að hafa vitað og tekið þátt í því vísvitandi að svipta yfir 20 hælisleitendur húsnæði, framfærslu allri þjónustu í algeru trássi við lög og réttindi þessara flóttamanna. Hún baðst ekki einu sinni afsökunar á þessari vítaverðu framkomu. Þetta er eitt dæmi. Það hefur verið minnst á mál óléttrar konu sem var neydd upp í flugvél þrátt fyrir að vera komin allt of langt á leið og þrátt fyrir fyrirmæli heilbrigðisstarfsfólks um annað. Við munum öll eftir öllum þessum málum, öllum þessum börnum, sem hafa ekkert þekkt nema Ísland, sem á að henda úr landi.

Og nú á að gulltryggja að þessi mótmæli geti ekki átt sér stað vegna þess að það á að senda þau úr landi umsvifalaust, áður en þau geta eignast vini sem tala fyrir þeirra hönd hér á Íslandi, áður en þau hitta nokkurn einasta Íslending, vegna þess að nú á að gera endursendingu á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar að meginreglu. Það á sem sagt að stoppa þessi óþægilegu mótmæli almennings í landinu sem kallar eftir því að þessi ríkisstjórn sýni einhverja mannúð gagnvart fólki á flótta. Það á að tryggja að þessi mótmæli geti ekki lengur átt sér stað með því að almenningur viti ekki af fólkinu sem á að senda rakleiðis til Grikklands. Út á það gengur þessi breyting líka. Auðvitað er verið að tryggja að hægt sé að þvinga fólk í læknismeðferð, koma í veg fyrir að flóttamenn geti neitað að undirgangast PCR-próf, sem er það sem stóð í vegi fyrir þeim síðast og varð til þess að fyrrverandi hæstv. dómsmálaráðherra henti 20 flóttamönnum á götuna vegna þess að þau neituðu að undirgangast PCR-próf. Það var engin lagaheimild fyrir því að neyða þau í þessa læknismeðferð þannig að í staðinn átti að neyða þau í læknismeðferðina með því að henda þeim á götuna. Reyndar er heldur ekki lagaheimild til þess en það virðist ekki skipta neinu máli í grænni og vænni mannréttindaríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur. Það hafði alla vega engar teljandi afleiðingar fyrir þann ráðherra sem átti í hlut.

eigum eftir að heyra hvað það er. Það er nefnilega verið að tryggja að fólk sem hefur fengið vernd í Grikklandi, sem við vitum að hefur enga leið til að draga fram lífið með mannsæmandi hætti, fái ekki einu sinni að segja sína sögu hér, það verði sent rakleiðis til baka, algjörlega burt séð frá aðstæðum þess, algjörlega burt séð frá því hvort það býr við fötlun, hvort það hafi orðið fyrir kynferðisofbeldi, hvort það hafi verið í mansali.

En nú fá draumar þeirra loks að rætast og þau geta sent alla rakleiðis úr landi og þau geta í alvörunni og sannleika sagt að lögin skyldi þau til þess, vegna þess að verði þessi lög samþykkt þá er það svoleiðis og þá verður það svoleiðis.

um þetta viðbjóðslega frumvarp hans. Þar kemur einmitt skýrt fram að það eru þó nokkur ríki í Evrópu sem eru hætt að senda flóttafólk aftur til Grikklands þótt það hafi hlotið þar vernd vegna óviðunandi aðstæðna þar í landi, vegna þess að það eru réttmætar ástæður til að hafa áhyggjur af því að endursending þangað brjóti gegn 3. gr. mannréttindasáttmála Evrópu sem snýr að vernd gegn pyndingum og annarri vanvirðandi meðferð eða refsingu, þeim grundvallarréttindum að við eigum að lifa með mannlegri reisn og verða ekki fyrir vanvirðandi meðferð eða refsingu.

til þess að svara niðurstöðu Útlendingastofnunar sem hefur ítrekað gerst uppvís að því að framkvæma ekki nógu fullnægjandi rannsókn á högum umsækjenda um alþjóðlega vernd,

En þetta hunsa þau ítrekað, rétt eins og þau hunsa ítrekað kröfu um að meta hvort það sé hætta við endursendingu til landsins. Það sem er vísað í núna,

eru ákvæði sem hafa verið í lögunum lengi. Það eru ákvæði sem við eigum að hafa í lögunum samkvæmt þjóðarrétti. Það eru ákvæði sem er aldrei beitt. Aldrei.

Ég vil að lokum gera að umtalsefni mínu annað ákvæði í þessu frumvarpi sem ég tel að hafi ekki enn fengið nógu mikla umfjöllun. Það snýr að því að núna er yfirvöldum gefin heimild til að afla heilbrigðisupplýsinga,

fyrir þá sem er kannski bara slétt sama um flóttafólk — nei, um alla útlendinga á Íslandi. Það er verið að veita yfirvöldum heimild til að afla viðkvæmra persónuupplýsinga, sjúkraskrárupplýsinga, um alla útlendinga á Íslandi. Það er það sem er verið að gera með þessu frumvarpi. Það er rosalegt, virðulegi forseti. Það er bara virkilega forkastanlegt. En þetta á að gera í ríkisstjórn sem leidd er af Katrínu Jakobsdóttur sem hefur nýverið tekið til sín mannréttindamál í þeirri ríkisstjórn. Hún samþykkti þetta mál í gegnum ríkisstjórn, vitandi að þetta traðkar á mannréttindum fólks á flótta en ekki bara fólks á flótta heldur allra útlendinga á Íslandi. Íslandi. Núverandi útlendingalöggjöf er nógu slæm. Hún felur m.a. í sér að útlendingum á Íslandi er skylt að bera ávallt á sér skilríki. Þau þurfa alltaf að vera með skilríki á sér. Ef lögreglan stoppar útlending og hann er ekki með skilríki á sér er lögreglan komin með rökstuddan grun til að framkvæma húsleit hjá viðkomandi. Þetta er í alvörunni í núgildandi lögum okkar. Það er nóg að viðkomandi sé ekki með skilríki

Nú á sem sagt að bæta ekki bara gráu heldur kolsvörtu ofan á svart með því að gefa yfirvöldum heimild til að afla gagna úr sjúkraskrám allra útlendinga á Íslandi til að tryggja að vera þeirra á Íslandi sé lögleg eða tryggja að það megi alveg örugglega vísa þeim úr landi

að treysta heilbrigðisstarfsfólki á Íslandi ef þau vita að heilbrigðisupplýsingar þeirra njóta ekki sömu verndar og heilbrigðisupplýsingar Íslendinga? Hvers konar samfélag er það sem við erum að byggja með þessari lagasetningu hér? Hvers konar ógeðslegri stéttaskiptingu erum við að koma á fót hér? Fyrsta flokks og annars flokks einstaklingar hér njóta fyrsta flokks og annars flokks réttinda og sumir njóta engra og þeim er vísað á dyr við komuna til landsins. Þessi ríkisstjórn er fjandsamleg fólki á flótta en ekki bara fólki á flótta, þessi ríkisstjórn er fjandsamleg fólki af erlendum uppruna.

útlendinga sem hafa fengið endanlega synjun á umsókn um alþjóðlega vernd þegar 30 dagar eru liðnir frá því að synjun átti sér stað. Þar er fjallað um að ekki sé heimilt að fella niður réttindi barna, foreldra eða umsjónarmanna þeirra og annarra heimilismanna sem teljast til ættingja barna, það megi ekki fella niður þjónustu við barnshafandi konur og alvarlega veika einstaklinga og fatlaða einstaklinga með langvarandi stuðningsþarfir. Í greinargerð með frumvarpinu segir, með leyfi forseta: „Með alvarlegum veikindum er átt við þá einstaklinga sem ekki eru fyllilega færir um að sjá um sig sjálfir,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 Ég staldra aðeins við þetta vegna þess að einstaklingur sem er alvarlega veikur kann að geta hugsað um sig ef hann fær rétta heilbrigðisþjónustu, segjum lyf og aðra læknisþjónustu. Hér getur verið um að ræða einstakling sem þarf að fara í nýrnavél reglulega eða fá einhvers konar lyfjagjöf reglulega eða þarf að komast í einhvers konar skanna reglulega til að kanna einhvers konar læknismeðferð. Hann getur sinnt sínu daglega lífi, getur séð um sig sjálfur, eins og lögin segja. Hver á að meta þetta? Hver er til þess bær og hvernig á að passa að þeir sem þurfa heilbrigðisþjónustu fái hana?

Það er undanskilið ef það tilheyrir þeim hópi flóttamanna sem kemur hingað eftir að hafa fengið vernd í Grikklandi þar sem þeir geta einmitt ekki nálgast lífsnauðsynlega heilbrigðisþjónustu með áreiðanlegum hætti; barnshafandi konur, fólk með fötlun, allir þessir hópar, börn sem eru þarna undanskilin til þess að,

niðurstöðu í máli sínu telst það ekki lengur umsækjandi um alþjóðlega vernd. Samt er þetta ákvæði undir þeim kafla laganna, þannig að þarna þarf

En af því að hv. þingmaður fer alltaf að tala um einhverja sem eru endursendir þá er hér verið að tala um

og um er að ræða einstakling sem er alvarlega veikur en getur mögulega annast sitt daglega líf, séð um sig, eins og var talað um í greinargerðinni. Þá veltir maður fyrir sér í ljósi sögunnar, þegar þungaðri konu á 36. viku meðgöngu er skutlað upp í flugvél og hún látin fljúga í 19 klukkutíma, hver er það sem metur hver er alvarlega veikur og hver er ekki alvarlega veikur, hver er til þess bær að annast þarfir sínar og hugsa um sig? Hvað felst í þessu? Virðulegur forseti. Eins og ég les lögin þá kemur hvergi fram hver eigi að meta þetta, hver eigi að meta hvernig þessi skilyrði eða hvort þessi skilyrði séu uppfyllt, þannig að þá er einfaldast að ganga út frá því að það falli í skaut starfsmanna Útlendingastofnunar að meta hvort viðkomandi eigi rétt á þjónustu eða ekki. Ef það er ekki gerð nein sérstök grein fyrir því þá má ganga út frá því að það séu þau sem fari með þetta ákvörðunarvald um líf og réttindi fólks.

Virðulegi forseti. Yndislestur er gott og fallegt íslenskt orð, oft notað í samhengi við börn og

ekki tengdur einhverjum skyldum eins og skóla eða vinnu. Andstaðan við yndislestur hlýtur þá að vera óyndislestur, það er þá skyldulesning.

jafnvel lengra aftur, eins og hefur verið rakið hér mjög vel, um gildandi lög, tilurð þeirra, muninn á því hvernig þau eru lögð upp og hvernig þetta frumvarp er unnið, þetta endurtekna frumvarp, þannig að ég hef kannski ekki rosa miklu að bæta við það allt saman. En ég vil koma inn með þann vinkil að mér finnst þetta svolítið einkennast af stefnu- og reiðileysi. Nú segir í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar, með leyfi forseta: „Í samræmi við flóttamannasamning Sameinuðu þjóðanna á Ísland á að taka vel á móti umsækjendum um alþjóðlega vernd sem eru í hættu og eiga rétt á að komast í skjól.“

Þetta helgast af því að oft er talað um kerfið í niðrandi merkingu; kerfið er bara eitthvað sem vinnur fyrir sjálft sig og mallar áfram. Kerfið er í sjálfu sér hlutlaust hugtak

ég held að gerist í þessu tilfelli er að Útlendingastofnun og þeir sem hafa með þetta að gera og bera ábyrgð á því að fara yfir umsagnir, sem er oft mjög erfitt allt saman og hlýtur að taka á ég sé ekki að þetta frumvarp taki tillit til neinna annarra hagsmuna en þeirra kerfishagsmuna hvað Útlendingastofnun finnst einfaldast og þægilegast miðað við það hverju henni er skammtað. Og að sjálfsögðu þá er það henni í hag að reyna, eins og þetta er kallað, að gera kerfið skilvirkara með því að geta auðveldlega hent út stærri stöflum af umsögnum.

að það sé bara með einu pennastriki hægt að segja: Ef þú hefur fengið vernd annars staðar þá ertu bara réttlaus. Það skiptir engu máli með persónulegar aðstæður, hvernig fólk hefur komið sér fyrir hér, hverjar aðstæður eru í

þetta háttalag íslenskra stjórnvalda að

vald til að meta aðstæður þá virðist vera sem það sé alltaf fyrsta svar að læsa, að loka búið er að slengja fram öllum mögulegum ábendingum. Og jafnvel þá er ekki opnað. Það er alltaf fyrst „nei“ áður en málin eru skoðuð. Maður veltir fyrir sér að þegar augljóst er að einstaklingar eru að koma frá ríki þar sem eru mjög bágar félagslegar aðstæður, þar sem einstaklingar eru í viðkvæmri stöðu

að skoða stöðu einstaklinga sem hafa leitað verndar í öðrum ríkjum, að skoða raunverulega aðstæður þessa fólks? Virðulegi forseti. Já, það er svona nokkurn veginn það sem ég var að meina í minni ræðu, að það væri, held ég, til bóta. Miðað við tölurnar sem ég hef séð um umfang

Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég er með tvær vangaveltur en vil fylgja eftir þessu: Er ekki lágmark að við lítum svo á að barn sé í eðli sínu alltaf í viðkvæmri stöðu? Ég myndi segja: Jú. Ég myndi segja að það sé algjört lágmark að líta svo á að barn á flótta með foreldrum sínum, barn sem ekki hefur húsaskjól, hefur ekkert öryggi frá degi til dags sé í eðli sínu í afskaplega viðkvæmri stöðu. Það er algerlega Það er algerlega ómannúðleg aðstaða fyrir barn að vita ekki um sinn næturstað og hafa ekkert öryggi. Það er fullkomlega óboðleg aðstaða, þannig að það er í eðli sínu alltaf í viðkvæmri stöðu. Það á sérstaklega að huga að og ekki vísa því á brott til aðstæðna sem eru óboðlegar með öllu, í yfirfullar flóttamannabúðir, af því að það er einhver skilgreining um að þar sé eitthvert öryggi. Það er aldrei öryggi fyrir barn að vera í flóttamannabúðum. Og við skulum ekki heldur að langsamlega flestir flóttamenn eru í nágrannaríkjum þess ríkis þar sem stríð eða náttúruhamfarir eða eitthvað viðlíka á sér stað. Langflestir flóttamenn frá Sýrlandi flúðu yfir til Jórdaníu eða annarra ríkja. Það er þannig líka að fólk með börn kemur langsjaldnast alla leið til Íslands.

Ég held að það megi segja að útlendingamálin og staða fólks á flótta sé í vaxandi mæli stórpólitískt efni í samfélagi þjóðanna, fólk á flótta og fólk í leit að vernd, og ég held að í Evrópu séum við meðvituð um það, ekki síst núna við þær aðstæður sem eru í Úkraínu, hver

við þær aðstæður sem núna eru uppi. Samt eru það alltaf sögurnar af einstaklingum sem hreyfa við okkur og sögurnar af einstaklingum sem rata í fjölmiðla sem snerta okkur mest, frekar en þessar stóru tölur, þótt þær séu í sjálfu sér ógnvænlegar og sorglegar. Við þekkjum það líka frá Íslandi, af fréttaflutningi í gegnum tíðina, af sorglegum sögum fólks, fullorðinna og barna, fólks sem hefur sótt skjól á Íslandi og síðan höfum við heyrt af ákvörðunum Útlendingastofnunar sem hafa framkallað reiði í garð hennar. Í þeim fréttaflutningi vill gjarnan gleymast að ábyrgðin er stjórnvalda. Stofnanir framfylgja lögum og stefnu stjórnvalda. Auðvitað er svigrúm fyrir mat í ákvörðunum stofnana og ég ætla ekki að undanskilja Útlendingastofnun alveg, en mér hefur stundum fundist halla á hana eða gæta gleymsku í garð þess að hún fylgir stefnu stjórnvalda.

þessi skilaboð um einfaldari málsmeðferð, þessi skilaboð um skilvirkari málsmeðferð gagnvart því fólki sem hlotið hafði alþjóðlega vernd annars staðar áður en það kom hingað, þá blasti blasti nú dálítið við hvað væri í reynd verið að segja. Þessi greinargerð finnst mér ekki alveg jafn skýr um hin undirliggjandi markmið. En þegar maður fer að skoða greinarnar þá sýnist mér, alla vega við fyrstu yfirferð, að hér sé í reynd sama pólitík að baki. Ég velti því fyrir mér hvort hér sé verið að boða frekara framhald á sögum eins og einni sem mig langar til að segja hér og ég hef sagt áður í þessum ræðustól, af sýrlenskri konu sem vann í leikskólanum Vinagarði. Henni var vísað til Grikklands vegna þess að hún hafði hlotið alþjóðlega vernd þar áður en hún kom hingað til lands. Íslensk yfirvöld höfnuðu því að taka mál þessarar konu til efnismeðferðar þar sem Grikkland var sagt öruggt ríki.

sem sagði hana hafa náð vel til barnanna. Ég ætla að leyfa mér að vitna í þessa frétt, með leyfi forseta, í það sem aðstoðarleikskólastjórinn sagði um þessa konu: „Hún hefur ofboðslega góða nærveru, er áhugasöm og lagði sig mikið fram við að kynnast starfinu. Það var gott að vinna með henni, ég lærði mjög margt af henni. Hún kenndi börnunum og lærði svo af okkur og þeim líka. Þannig að allir græddu á vinnu hennar hér. Hennar er virkilega sárt saknað.“ Eins og ég nefndi hef ég áður, jafnvel í tvígang, sagt þessa sögu hér. Ég játa að hún situr aðeins í mér vegna þess að dóttir mín var einu sinni í þessum leikskóla, ekki á þessum tíma, en það varð til þess að ég las þessa frétt með öðrum gleraugum. Þegar maður hugsar um þessa sögu út frá aðstæðum á Íslandi, ekki bara út frá hennar aðstæðum, þá getur maður spurt sig: Var ástæðan sú að fækka þyrfti starfsfólki í leikskólum Reykjavíkurborgar? Það vantar jú fólk í marga leikskóla, ekki bara í Reykjavík heldur víða um land. Var ástæðan sú að konan gæti ekki hugsað sér að vinna í þessum leikskóla? Hún vildi helst af öllu halda áfram að vinna við að sinna börnunum. Var ástæðan sú að hún væri ekki góður starfskraftur? Hún var mikils metin af starfsfólki, var mikils metin af börnunum og hún var mikils metin af foreldrum þeirra. Börnin, og þetta kom fram í fréttinni, kvöddu hana síðan öll hvert og eitt með því að faðma hana en án þess að vita að í framhaldi kvaddi hún líka Ísland. var það þá sem hún gerði vitlaust? Það var nú kannski ekki annað en það að hún hafði upplifað stríð í sínu heimalandi, Sýrlandi, og hún hafði síðan ekki komið beinustu leið til Íslands á flótta sínum heldur fyrst til Grikklands. Fréttirnar sögðu sorglega sögu þessarar konu, sem er nafnlaus í fjölmiðlum, og aðstæðna hennar, og eins og ég segi, konu sem ég ekki þekki en tengdi við bara út af nafni leikskólans. Íslenska sagan sem börnin í Vinagarði munu heyra þegar fram líða stundir er sorgleg en sorgleg á annan hátt en saga þessarar konu því að þetta er sagan af því hverjar aðstæður geta stundum verið á Íslandi gagnvart fólki í neyð. Þannig að ég spyr aftur, eins og ég gerði þegar síðasta útlendingafrumvarp ríkisstjórnarinnar kom fram: Getur verið að þetta frumvarp sé að boða það að vísa fólki úr landi sem þegar hefur fengið alþjóðlega vernd annars staðar, sama hvert ríkið er?

Við þekkjum hverjar aðstæðurnar eru sem bíða fólksins í Grikklandi. Forseti. Ég nefndi það í byrjun að rauði þráðurinn í greinargerðinni sem við sáum með frumvarpinu eins og það var lagt fram hér síðast, var að afraksturinn yrði skýrari málsmeðferð og gagnsæ. Ég var þeirrar skoðunar þá að það væri pólitíkin að baki greinargerðinni líka, skýr og gagnsæ, en hún var ekki í þeim anda sem ég vil sjá í þessum efnum. Greinargerðin sem fylgir þessari útgáfu frumvarpsins er öðruvísi. Hún er ekki jafn skýr um markmiðin, að mér finnst, hún talar ekki svo mikið um Dyflinnarreglugerðina en ég fæ ekki betur séð en að tillögurnar, a.m.k. hvað þetta atriði varðar,

ekki að taka slík mál til efnismeðferðar. Í greinargerðinni segir um þetta atriði, þ.e. að hverju er stefnt, með leyfi forseta: „Frumvarp þetta mælir því fyrir um að horfið verði frá því að umsóknir þessara einstaklinga einstaklinga verði teknar til efnislegrar meðferðar á grundvelli undantekninga 2. mgr. 36. gr. útlendingalaga …“ Það hlýtur að þýða að ekki verði skoðaðar umsóknir þess fólks sem þegar hefur hlotið alþjóðlega vernd annars staðar, óháð því hvar það er. Það finnst mér vera stóra atriðið, hvort það eigi að líta til þess hvort það sé eitthvað í reynd á bak við þennan titil og þann merkimiða að vera komin með alþjóðlega vernd. Greinargerðin fjallar líka um að verndarkerfið þurfi að vera í stakk búið að vera í stakk búið og byggt upp með þeim hætti að þeir sem eiga raunverulega rétt á alþjóðlegri vernd fái skjóta og mannúðlega afgreiðslu mála sinna og það sé nauðsynlegt að tryggja að misnotkun á kerfinu sé í lágmarki. Ég tek undir það að verndarkerfið þarf að vera í stakk búið og á að vera byggt upp þannig að það nái að taka utan um þá sem raunverulega þurfa á að halda. En áhyggjuefni mitt í þessu frumvarpi er hvar línan er dregin í þeim efnum. Þar finnst mér spurningin kannski vera hvort við ætlum að vera hluti af lausninni eða hvort við ætlum að vera hluti af flóttamannavandanum með þeirri leið sem við veljum. Það er rétt að forgangsraða og það er nauðsynlegt að forgangsraða og það á að forgangsraða í þágu þeirra sem eru á flótta. Það er fólkið sem er í mestri þörf og með því að fókusera á þann hóp verðum við hluti af lausninni í stað þess að vera hluti af vandanum. En eins og ég segi, ég staldra alltaf við þennan punkt um það hvort við ætlum að vinna þessi mál bara eins og vélmenni eða hvort það sé eitthvað raunverulega á bak við vinnulag okkar annað en skilvirkni.

Það felur í sér breytingar á útlendingalögum og er aðeins breytt frá þeim frumvörpum sem hér hafa verið til meðferðar, greinargerðin lýsir því. Ég viðurkenni að ég átta mig ekki fyllilega á öllum þessum breytingum. Mér hefur ekki gefist tóm til að fara þannig yfir frumvarpið eða skýringar við einstakar greinar. Mér sýnist þó að um þetta atriði sé staðan óbreytt. Rökstuðningurinn hefur verið sá að fólk sem þegar hefur fengið vernd í öðru landi sé ekki í hópi þess fólks sem sé í raunverulegri þörf fyrir vernd hérlendis.

hefði hlotið hana í ríkjum Norður-Evrópu, það væri óalgeng mynd. Þar kom fram að stærsti hópurinn kæmi frá Grikklandi, kæmi frá Ítalíu, kæmi frá Ungverjalandi, þar sem aðstæður flóttafólks þykja óviðunandi. En ég hef áhyggjur af því og staldra við það að skilvirknin og einföld málsmeðferð geti trompað önnur markmið sem eru jafn mikilvæg og í mínum huga raunar mikilvægari. Það þarf að vera jafnræði, það er óskastaða að ná fram skilvirkum og góðum málsmeðferðartíma í þessum málum eins og raunar öðrum kerfum sem hæstv. dómsmálaráðherra fer fyrir, en það hefur með fjárveitingavaldið að gera.

En það getur ekki verið þannig og það er ekki þannig, það er ekki þannig þegar við lesum fréttirnar og heyrum umfjöllun úti í þjóðfélaginu, að það sé skilvirknin sem mest hefur truflað almenning þegar fólki hefur verið vísað í burtu. Styttri málsmeðferðartími er ekki eina svarið. Styttri málsmeðferðartími er ekki stóri sannleikurinn ef niðurstaðan er að öðru leyti vond. Þetta er ekki sjónarmið eða markmið sem getur slegið öll önnur út af borðinu. Ég er þeirrar skoðunar að það þurfi að gilda skiljanlegt og skýrt regluverk og það eigi að fara fram mat á aðstæðum fólks sem hingað leitar eftir vernd, og það eigi að forgangsraða í þágu þeirra sem raunverulega þurfa á að halda. Til þess er þetta kerfi. Verndarkerfið þjónar þeim tilgangi sem við þekkjum öll hver er. Það er verkefni og það er ekkert endilega einfalt og hæstv. dómsmálaráðherra ekki öfundsverður af því að draga línuna í þeim efnum. Við viljum taka á móti fólki og við viljum líka geta gert það vel. En ef það er markmiðið að létta á kerfinu sem á í reynd að sinna því að mæta fólki sem er að koma hingað vegna þess að það er á flótta, þá gæti ein leið til þess verið að skapa aðrar leiðir fyrir fólk til að koma hingað til lands, að létta þannig á kerfinu í staðinn fyrir að loka, að fækka kannski umsækjendum, sem einhverjir eru, sem koma hingað til lands einfaldlega vegna þess að þeir eru að sækja sér betra líf, að það verði auðveldara fyrir fólk utan Evrópu að koma hingað og sækja sér vinnu. Við sjáum að það er verið að stíga ákveðin skref í þeim efnum núna af hálfu ríkisstjórnarinnar og það er vel, ég fagna því, en hér er hægt að stíga fleiri skref og stærri. Það segir í greinargerð um þetta mál að það sé nauðsynlegt að útlendingalöggjöfin sé löguð að þeirri þróun og þeim áskorunum sem verndarkerfið stendur frammi fyrir í dag og ég vona að hæstv. dómsmálaráðherra fari af stað í þessa vinnu og þessa umræðu núna með opinn huga og hafi það hugfast að hraðinn og einfaldleikinn verði ekki á kostnað þess sem við viljum að Ísland standi fyrir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

Sem sagt: Það sem stendur til að gera núna er að lögfesta þessar tilraunir Útlendingastofnunar til að senda fólk til annarra ríkja í Suður-Ameríku þótt engir móttökusamningar séu til staðar þar. Það er ekkert kerfi í kringum það að endursenda fólk.

hversu mikið púður fór í að fjalla um þetta atriði. Þá lá líka fyrir mjög greinargóð og vönduð umsögn frá Rauða krossinum þar sem maður sá að þar fór saman fagþekking og skilningur á eðli og aðstæðum þessa fólks en líka yfirgripsmikil þekking á lögunum, hvernig hægt er að beita þeim og hvernig þeim hefur verið beitt og hvernig þeim hefur ekki verið beitt. beitt. Það getur verið ákveðin blinda á málaflokk. Mér fannst ég merkja það í umræðunni hér fyrr í kvöld hjá stjórnarliða þegar hann rýndi í það hvernig einhver regla hljómar þegar sú regla er í reynd dauður bókstafur, þegar henni er aldrei beitt. Það þarf auðvitað að geta lesið lögin í samhengi við reynslu þeirra sem þekkja framkvæmdina. Ef þetta er svona, sem ég dreg auðvitað ekki í efa, eins og hv. þingmaður er að lýsa þá þætti mér það vera áhyggjuefni líka því að ég held að það hljóti að skipta máli í fyrsta lagi að meta sögu fólksins sem hingað kemur og hvort það eigi erindi inn í þennan rann sem verndarkerfið er en um leið

þar sem maður áttar sig á því að það er sitthvað undir. En þetta finnst mér bara svo mikil prinsipp-afstaða.

hversu mikið hún mótast í tómarúmi og hversu mikið hún mótast í samhengi við stefnu stjórnvalda. Þar kem ég aftur inn á það sem ég nefndi hérna áðan, að mér hefur stundum fundist eins og umræðan sé þannig að Útlendingastofnun standi ein að þeirri framkvæmd útlendingamála sem hér hefur tíðkast. Hún er auðvitað virkur þátttakandi þar en hún á heima í því regluverki sem henni hefur verið skapað. Ég vona bara að við meðferð málsins í allsherjarnefnd í kjölfar þessarar umræðu verði stjórnarliðar með á því hver önnur markmið markmið frumvarpsins eru og hver þau ættu að vera. Þar kemur fram að mikilvægt sé að stjórnsýslan geti brugðist við þróun málaflokksins á hverjum tíma þannig að verndarkerfið ráði við að afgreiða

hitta naglann akkúrat á höfuðið, sem var spurningin: Viljum við vera hluti af lausninni eða viljum við vera hluti af vandanum? Það er nefnilega þannig með þetta frumvarp að það er að gera okkur hluta af vandanum.

önnur Evrópuríki séu að beita ákvæðum í þessum málum sem við gerum ekki, sem gerir það að verkum að þetta ákvæði er nauðsynlegt hér á landi, þ.e. reglurnar eins og þær eru. Hitt er að það sem er verið að breyta með þessum breytingum er ekki vandamálið. Það er ekki verið að leysa neitt vandamál með þessum breytingum. Það er verið að auka á vandann. Það er verið að flækja kerfið. Mörg þessara lagaákvæða eru illa orðuð, þau eru óljóst orðuð og þau eru til þess fallin að minnka skilvirkni og sannarlega skerða réttindi fólks á flótta, þó með þeim hætti að það mun bara kalla á frekari málaferli og flækjur fram og til baka í þessu kerfi á meðan vandinn sem þarf að leysa snýst um að það er ekki verið að virða réttindi fólks á flótta. Það er verið að horfa á þetta frá röngu sjónarhorni, því sjónarhorni sem hér hefur verið lýst ítrekað, að sumir umsækjendur séu bara hér undir fölsku flaggi og eitthvað. Það er þetta sem er vandamálið í þessu kerfi.

þegar Útlendingastofnun væri komin í þá stöðu að þurfa að hafa í hvert og eitt sinn samband við lögmann, einhvern úti í bæ sem væri upptekinn eða flinkur eða ekki flinkur. Hvað yrði um þau hundruð mála sem voru í pípunum og féllu

yfir lögmenn sem eru vanir að taka að sér ákveðin mál. Það er orðið til ákveðið stofnanaminni sem skapar skilvirkni, sem dregur úr kostnaði og sem bætir

gæðaeftirlit með talsmönnum sem fara í þetta, einhvers konar tryggingu fyrir því að fólk hefði reynslu í málaflokknum og annað. Útlendingastofnun misskildi þetta snarlega og setti upp gæðaeftirlit

Ég þakka hv. þingmanni fyrir að rifja það upp með mér hver staðan er á þessu máli núna hvað varðar talsmannaþjónustuna. Ég hef líka skilið Rauða krossinn þannig að

eru til að takast á við bara andlit og margar hliðar lögmennskunnar. Það á svo sem við um alla málaflokka. Lögmaður getur verið flinkur í skilnaðarmáli vegna þess að hann er góður í að tala við fólk á meðan annar er betri í göllum í fasteignakaupum eða hvað það nú er. Mér fannst það mjög tragískt að heyra það að þarna ætti í nafni skilvirkni að kippa þessari reynslu og þekkingu úr sambandi þegar ég held að það sé borðleggjandi að það muni leiða til verri þjónustu

Ég vil aðeins segja varðandi þetta með rannsókn og skoðun á hverri einstakri umsókn að það er alveg skýrt í mínum huga, í þessu frumvarpi, að í málum þar sem umsækjendur eru þegar komnir með alþjóðlega vernd í öðru ríki er alltaf skoðað hvort umsækjandi njóti virkrar alþjóðlegrar verndar.

Það er ágætt að minna á það, af því að hér hefur svolítið verið rætt um Dyflinnarsamstarfið, að markmið þess er að tryggja að eitt aðildarríki sé ábyrgt fyrir meðferð umsóknar um alþjóðlega vernd til að tryggja þannig skjótan aðgang umsækjandans að málsmeðferð sem tekin er afstaða til þess hvort hann eigi rétt á alþjóðlegri vernd eða ekki. Út á það gengur þetta samkomulag og það er ágætt að nefna það hér í því samhengi að það er orðið mjög fátítt að fólki sé vísað á brott á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar. Það heyrir orðið frekar til undantekninga en var mjög algengt hér fyrir nokkrum árum. Það verður að gera greinarmun á fólki á flótta og fólki í leit að betra lífi. Þetta er neyðarkerfi — við þurfum þá að útvíkka þessa umræðu yfir í dvalarleyfi eða atvinnuleyfi. Það er annað mál. En ég get tekið undir það með hv. þingmanni, og það er sjálfsagt að ræða það og það er mikill áhugi og hreinlega í stefnu Sjálfstæðisflokksins að slíkt sé skoðað, að útvíkka réttindi þeirra sem hingað koma, vilja flytjast hingað og eru í leit að betra lífi og eru þegar kannski að fara út á vinnumarkaðinn. Við teljum reyndar að það sé mjög mikilvægt fyrir atvinnumarkaðinn að fá slíka aðila til landsins.

Ég myndi þá vilja spyrja hann að því hvort hann telji að svo sé í reynd í dag, að þetta sé svo í praxís, að þetta sé hluti af hinu almenna verklagi og hvort hann telji að það verði einhverjar breytingar í þessum efnum með því frumvarpi sem hann er hér að leggja fram.

í þingsal. En ég hef þessar tvær spurningar til ráðherrans, þ.e. hvort hann telji þá að ekki verði nein breyting hvað varðar þetta mat með því frumvarpi sem hann er að leggja fram núna,

og þess verður gætt að um sé að ræða virka vernd í viðkomandi ríki. Hér var í umræðunni áðan gjarnan vitnað til þess að verið væri að senda fólk út á galeiðuna, það væri verið að senda það í lífshættu

Verndarkerfið er neyðarkerfi þar sem við skjótum vernd yfir þá sem eru raunverulega á flótta. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt. þakka hv. þingmanni fyrir þá ábendingu sem hann kom með hér áðan varðandi Útlendingastofnun, að þingmenn eigi ekki að beina gagnrýni sinni að Útlendingastofnun, þeir eigi að beina henni að ráðherranum. Útlendingastofnun og starfsfólk þar vinnur í umboði hans og ráðuneytisins.

Varðandi talsmannakerfið þá hlýtur það að hafa verið áhyggjuefni að undirbúningstíminn fyrir þessar breytingar var lítill sem enginn, þannig að þarna er töluverður fjöldi mála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

Það sem hér er verið að segja er að eftir 30 daga, þegar fólk fær endanlega úrlausn, að þá sé hvað? Þá er engin heilbrigðisþjónusta, engin framfærsla, ekkert húsnæði, ekkert. Hvað er verið að gera? Það er verið að auka við neyð fólks. Það er það sem er verið að gera. Það er verið að auka við þá neyð sem þetta fólk er í. Það er verið að svipta fólk þeim litlu réttindum sem það hefur hér á landi.

Ég vil vitna hér í umsögn Rauða krossins þar sem segir að þessir einstaklingar yrðu mjög berskjaldaður fyrir misbeitingu, mansali og ofbeldi. Heimilislausu fólki myndi fjölga og neyð aukast. Þá gætu líkur á skaðlegri hegðun og afbrotum aukist. Það mun verða álag á félagslegt kerfi sveitarfélaga og lögreglu sem verður þá meira í kjölfar breytinganna sem verið er að tala fyrir. Hér er verið að segja, sem ég tel vera mjög líklegt miðað við sögur frá öðrum löndum þar sem fólki er ekki tekið fagnandi inn í landið, að það verði mikil neyð og afbrot muni aukast og ofbeldi, fólk fari í mansal og annað.

aukin afbrot, er það ekki eitthvað sem við þurfum að spá í og skoða og greina áður en við tökum svona ákvarðanir án þess að vera með gögnin og rökin á bak við þetta og allar mögulegar afleiðingar þess að breyta hlutum til verri vegar? Mögulega, kannski ekki en það þarf alla vega að skoða og færa rök fyrir því af hverju þetta mun ekki gerast þegar

Auðvitað er pínu skrýtið að litlar eða stórar lagabreytingar geti gert þetta en hver

Af hverju mun þetta ekki gerast? Hvernig getum við verið viss um það? Hvað ætlum við að gera ef þetta gerist? Getum við brugðist við ef þetta gerist? Eins og félagslega kerfið er í dag

mannauður það er fyrir okkur að hafa mismunandi fólk sem kemur frá mismunandi þjóðfélögum og kennir okkur ýmislegt. Það minnsta sem við getum gert er að veita því sanngjarna og góða málsmeðferð,

Þannig að ef þú átt ekki sterkan bandamann, ef þú getur ekki borið þig eftir því sjálfur að komast í fjölmiðla eða annað þá áttu því miður bara ekki sömu tækifæri og aðrar fjölskyldur. Þetta hreyfir við fólki. Af hverju hreyfir þetta við fólki? Nú, af því að þarna sjáum við fólkið. Þetta er ekki bara einhver tala á blaði sem er hægt að breyta með pennastriki. Þetta er fólk sem kemur til Íslands,

Það er bara vegna þess að við áttum okkur á því að við erum að tala um fólk. Við viljum veita fólki sanngjarna og góða málsmeðferð þegar það sækir um að koma til landsins.

kæmi og yrði viðstaddur umræðuna enda er verið að gera ákveðnar grundvallarbreytingar á 33. gr. laga um útlendinga, atriðum sem heyra undir málefnasvið félags- og vinnumarkaðsráðherra en ekki dómsmálaráðherra. Því hefur hins vegar verið haldið fram líka hér í dag að þetta sé alls ekki svo, að 33. gr., um réttindi umsækjenda um alþjóðlega vernd — að þær breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu snúi bara í raun að þeim sem eru ekki lengur umsækjendur um alþjóðlega vernd vegna þess að umsóknum hafi verið synjað. Ég vil kannski fá að spyrja hv. þingmann hvort henni finnist þetta sannfærandi röksemdir um þessa tilteknu grein.

Nei, mér þykir þetta ekki sannfærandi röksemdir fyrir þessu. Mér finnst bara mjög mikilvægt að þeir einstaklingar og þeir ráðherrar sem hafa eitthvað til þessa málaflokks og bera ábyrgð á honum á einn eða annan hátt eigi að vera hér og taka umræðuna með þingheimi þegar svona mikilvægt mál er til umræðu. Það er bara mjög skýrt að þó að þetta séu

„Þegar Útlendingastofnun hefur hafnað umsókn ríkisborgara EES- eða EFTA-ríkis um alþjóðlega vernd á hann ekki rétt á þjónustu samkvæmt grein þessari.“ Ef við skoðum svo lögskýringargögnin um þetta þá er talað um að þarna sé að finna sérreglu varðandi EES- og EFTA-ríkisborgara sem sækja um alþjóðlega vernd, að þeir eigi ekki rétt á þjónustunni samkvæmt þessari 33. auðvitað að almennt hefur þessi grein verið hugsuð þannig að hún eigi við bæði fyrir og eftir að umsóknum er synjað og þannig hefur hún verið túlkuð eftir því sem ég best veit í framkvæmdinni.

Þetta snýst nefnilega líka um þjónustu — og ég vil þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Þjónustan er rosalega mikilvæg. Ég held að það sé vanmetið hversu mikilvæg hún er.

félags- og vinnumarkaðsráðherra hér vegna þess að það er hans málaflokkur og þar er þjónustan og allt sem tengist því. Það er mikilvægt að fá þau sjónarmið að borðinu,

ýmsa hluti sem það hefði ekki gert ef staðinn væri vörður um réttindi þess og því veitt þjónusta og tekið tillit til þess að þau séu manneskjur.

og vil ég leiðrétta þær. Það er nefnilega ekki þannig að fólk sem hefur fengið vernd í öðrum ríkjum eigi rétt á að vera í flóttamannabúðum. Þegar fólk er endursent til ríkja eða er komið með vernd í ríki og flýr þaðan af því að það býr á götunni það fólk á ekki rétt á að fá skjól, ef skjól má kalla, í flóttamannabúðum. Það eru eingöngu þeir sem eru að bíða niðurstöðu umsókna sinna í því ríki sem mega dvelja í yfirfullum flóttamannabúðum. Öðrum er gert að fara. Og hvað þýðir það? Það er einmitt þessi gata sem við erum alltaf að tala um í þessum svokölluðu öruggu ríkjum. Ég held að það væri stjórnvöldum og ráðamönnum hollt að hugleiða þetta í smástund, þegar við látum eins og fólk sé komið með vernd og að þar með sé því borgið, með börnin sín á flótta frá stríðsofsóknum eða grimmdarlegri meðferð eða pólitískum ofsóknum, hungursneyð, náttúruhamförum eða sárafátækt, þegar fólk leggur á flótta með börnin sín frá slíkum aðstæðum og fær vernd í fyrsta viðkomuríki í Evrópu, af því að það ríki hefur ekkert val um annað en að veita verndina af því að neyðin er augljóslega svo mikil, þá er það í sumum ríkjum engin vernd af því að þar er á stundum mjög erfitt að fá atvinnu. Það er erfitt að framfleyta sér nema með ólöglegri atvinnustarfsemi, verða þræll þeirra sem hagnýta sér slíkt ástand og ekkert skjól fyrir börnin, engin menntun og ekki húsnæði. Þannig að þessi svokallaða vernd sem við erum að tala um frá ákveðnum ríkjum, Grikklandi, á sumum stöðum í Grikklandi, Möltu, Ungverjalandi, Búlgaríu. Þegar við erum að tala um að við skoðum mál þeirra sem ekki hafa fengið raunverulega vernd þá þurfum við að skoða hvað felst í orðum stjórnvalda hér á Íslandi um raunverulega vernd. Er raunverulega vernd að finna í þessum ríkjum? Búlgaríu, Ungverjalandi, Grikklandi, Möltu, Portúgal? Ég hef heyrt svakalegar sögur frá fólki sem er að koma af búsetu á götunni. götunni. Við þurfum að átta okkur á þessum aðstæðum. Og af því að við höfum talað mikið um það hér í kvöld hvort það sé nauðsynlegt að hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra ræði hér og hlusti á það sem fram fer þá er nauðsynlegt að fara í breytingar

hefur Ísland ekki verið að senda fólk aftur til Grikklands á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar. Nú verða allir rosalega ringlaðir af því að fólk tengir Dyflinnarreglugerðina við allar þessar endursendingar til Evrópuríkja. Málið er hins vegar að Dyflinnarreglugerðin gildir eingöngu þangað til fólk hefur fengið svar við umsókn sinni. Þegar það hefur fengið svar gildir Dyflinnarreglugerðin ekki lengur heldur er fólki einfaldlega vísað héðan og aftur til Grikklands

Það sem er kaldhæðnislegt við þetta er að ástæðan fyrir því að við erum ekki að senda fólk til Grikklands á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar, sem sagt fólk sem hefur sótt um vernd eða ekki sótt um vernd, eða telur sig vera flóttamenn en hefur ekki fengið svar, er sú að aðstæður fólks í þeirri stöðu eru taldar óviðunandi í Grikklandi. En það er fólkið sem á rétt á því að dvelja í flóttamannabúðum í Grikklandi, sannarlega við hörmulegar aðstæður en engu að síður á það rétt á ákveðinni aðstoð frá alþjóðlegum hjálparsamtökum og öðru, fær einhverja matarpakka og annað slíkt. Þegar fólk hefur fengið svar við umsókn sinni, fengið vernd, gjörið svo vel, hér ertu með dvalarleyfi í Grikklandi, þá fellur öll þessi þjónusta niður, þá falla öll þessi réttindi niður. (Forseti hringir.) Það er þannig í dag, og það staðfesta margar opinberar skýrslur og áreiðanlegar, að staða fólks með vernd í Grikklandi er verri

séu óviðunandi í flóttamannabúðum og þess vegna sendum við það ekki til baka. Auðvitað væri frábært ef stjórnvöld í Grikklandi væru með einhvers konar aðstoð við fólk sem hefur fengið vernd, sem hefur fengið dvalarleyfi þar, en það er ekki þannig og íslensk stjórnvöld vita það alveg. Þá ættum við að vera að horfa á annað ákvæði laga um útlendinga sem er bann við endursendingu.

þar sem íslenskum stjórnvöldum er bannað að endursenda manneskju út í slíkar óviðeigandi og hættulegar aðstæður þar sem lífi og heilsu viðkomandi er stefnt í hættu.

Í fyrsta lagi er það ekki svo að hingað leiti einhver fjöldi fólks sem er ekki í raunverulegri neyð. Allt þetta fólk er í raunverulegri neyð. Það hvort fólk óttist um líf sitt eða sé að leita að betra lífi er ekki svart og hvítt. Fólk er ekki endilega að leita að betra lífi. Í fyrsta lagi vil ég bara segja að ég sé ekki vandamál við það að fólk leiti að betra lífi, ég tala nú ekki um þegar líf þess er algerlega óviðunandi. það er eitt að leita að betra lífi og það er annað að leita að lífi yfir höfuð. Það að geta ekki búið börnum sínum öryggi og sjá ekki fram á að geta gert það um ókomna framtíð

Þetta er stærsti gallinn, þetta eru stærstu mistökin sem Evrópa hefur gert í flóttamannamálum, þ.e. að læsa fólk inni í tilteknum ríkjum. Þetta kerfi hefur verið gagnrýnt ítrekað. Þetta er grundvallarvandinn við það kerfi sem Evrópa hefur byggt upp. Þar komum við aftur að því sem hæstv. dómsmálaráðherra hefur talað um, þ.e. að við þurfum að laga okkar löggjöf að því sem gengur og gerist í Evrópuríkjum.

Vill Samfylkingin þá bara opna landamærin? Viljið þið þá bara hleypa öllum inn og veita öllum vernd? Auðvitað er það ekki þannig.

Það er eðlilegt að svona spurning komi þaðan. Það er skrýtið að svona spurning komi frá þingmanni stjórnmálaflokks sem alla jafna gefur sig út fyrir að vera félagshyggjuflokkur sem hefur mannúð og mannréttindi að leiðarljósi. Það hefur aldrei verið talað um að galopna eigi landið fyrir öllum. Það er ekki þannig og það hvarflar ekki að neinum.

um að hægt sé að endursenda viðkomandi til lands sem hann hefur einhverja merkingarbæra tengingu við. Tengingin þarf ekki að vera merkilegri en svo að viðkomandi eigi kannski ættingja þar sem er með dvalarleyfi í landinu.

sagt verið að leggja til að lögfesta það sem Útlendingastofnun hefur verið að reyna að gera, sem er að neita að taka til efnismeðferðar mál flóttamanna sem hafa

gríðarleg stefnubreyting og illframkvæmanlegt vegna þess að það eru engir samningar um endursendingar við önnur ríki. Það eru engir móttökusamningar eða neitt sem gerir stjórnvöldum kleift að fullvissa sig um að

ekki dvalarleyfi í því ríki. Það er ekki hægt að endursenda manneskju til ríkis nema viðkomandi fái leyfi til að fara þangað inn. Íslensk stjórnvöld hafa enga heimild til þess af því að þau geta ekki gert neina slíka kröfu á það móttökuríki að taka við einstaklingnum. Við ræddum þetta hér síðast. Ég man eftir að hafa fjallað um nákvæmlega þetta. Við töluðum um hvernig ætti að framfylgja þessu en einhvern veginn fer

sem er að einu skilyrðin fyrir því að svipta þessa umsækjendur þjónustu, húsaskjóli og stuðningi er að þau hafi fengið endanlega ákvörðun á stjórnsýslustigi. Ég velti því upp, algjörlega burt séð frá því

Virðulegur forseti. Er þetta bara allt í lagi? Auðvitað er það ekki í lagi að við afnemum öll mannréttindi fólks sem kemur hingað í leit að vernd, að sjálfsögðu ekki. Það er ekkert í lagi. En ef fólk er að beita fyrir sig ákveðnum atriðum,

farborða, ekki með því að ráða sig í vinnu í einhverjum Íslandsbanka.

Á undanförnum árum hefur það margsinnis gerst að kærunefnd útlendingamála slær á fingur Útlendingastofnunar fyrir að brjóta á réttindum umsækjenda um alþjóðlega vernd.

Ráðherra fer með yfirstjórnunar- og eftirlitsskyldur gagnvart stofnuninni og hlýtur að þurfa að bregðast við þegar það gerist trekk í trekk að Útlendingastofnun tekur ákvarðanir sem fela í sér

til að vísa fólki úr landi og sleppa því að taka umsóknir þess til efnislegrar meðferðar. Greinin hljóðar svo: „Við 1. mgr. bætist nýr stafliður, svohljóðandi: umsækjandi hefur slík tengsl við annað ríki að eðlilegt og sanngjarnt er að hann dvelji þar, ferðist eða sé fluttur þangað enda þurfi hann ekki að sæta ofsóknum þar, geti óskað eftir að fá viðurkennda stöðu sem flóttamaður

að með frumvarpinu sé lagt til að ákvæðið mæli fyrir um þau tilvik þegar umsækjandi um alþjóðlega vernd hefur slík tengsl við annað ríki að sanngjarnt og eðlilegt geti talist að hann dvelji þar.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 Þetta gæti komið til skoðunar þegar umsækjandi hefur ekki dvalið í ríkinu en hefur náin fjölskyldutengsl. Svo segir að ekki sé gerð krafa um að viðkomandi ríki sé aðili að flóttamannasamningnum en nauðsynlegt sé að þau réttindi sem mælt er fyrir um í honum séu virt. Rauði krossinn hefur bent á að

Þetta gengur einmitt út á þessar auknu kröfur sem hljóta að vera gerðar til yfirvalda um að meta aðstæður fólks og meta aðstæður í þeim löndum sem nú á allt í einu að vera hægt að senda fólk til, sem hefur ekki verið hægt áður.

að Útlendingastofnun sinnir ekki rannsóknarskyldu sinni. Það má alveg gagnrýna þá stofnun fyrir það. Það má líka gagnrýna hæstv. dómsmálaráðherra fyrir að vera ekki búinn að taka til í þeirri stofnun og tryggja að rannsóknarregla sé virt.

þetta ákvæði sé einfaldlega allt of óskýrt og geri allt of litlar kröfur um vernd í móttökuríki og til mats á aðstæðum þar.

og bendir á að flóttamannasamningurinn sé grundvöllur þeirra viðmiða sem Ísland og samanburðarríki Íslands setja um vernd flóttamanna og það sé jafnvel ákveðin mótsögn fólgin í því að gera ekki kröfu um að móttökuríki sé aðili að flóttamannasamningnum en

Það væru rétt málalok. Frumvarpið er ekki tækt, það er ómannúðlegt, það er fjandsamlegt fólki á flótta. Það er þinginu til skammar að vera að ræða þetta í fjórða sinn

í hinu alþjóðlega samhengi gagnvart fólki á flótta, sem hefur aldrei verið fleira, að við ætlum að herða ólina, hleypa engum inn, losna við sem flesta, henda fólki helst út í hafsauga. Það er ekki Ísland mannréttinda, jafnréttis og lýðræðis, sem við þykjumst vera á erlendri grundu, sem þessi ríkisstjórn er hér að færa inn í þennan þingsal. Þetta er eitthvað allt annað. Þetta á ekki heima á Alþingi Íslendinga, þetta á heima í ruslatunnunni.

Vinstri grænna. Það voru bara tveir þingmenn í þingflokki Vinstri grænna sem sáu ástæðu til að gera fyrirvara við þetta frumvarp. Þeir fyrirvarar voru á alveg ofboðslega almennum nótum. Þannig að ég Þannig að ég er ekki bjartsýnn á að ríkisstjórnin sjái sóma sinn í því að taka þetta frumvarp til baka inn í ráðuneytið og vinna það upp á nýtt, á nýjum grunni út frá einhverjum mannúðlegri sjónarmiðum um

ræðuna. Hv. þingmaður gerði að umtalsefni mjög áhugavert ákvæði frumvarpsins sem lýtur að því að koma hér á framkvæmd sem er óframkvæmanleg, er að mínu mati eitt þeirra ákvæða þessa frumvarps sem afhjúpar það mjög glöggt að markmiðið með þessu frumvarpi og tilgangur er eitthvað allt annað en skilvirkni. Það kemur fram á mörgum stöðum í greinargerð með þessu frumvarpi að því sé ætlað að auka skilvirkni af því að við getum ekki tekið á móti öllum, getum ekki bjargað öllum heiminum og þurfum að bjarga bara þeim sem eru í neyð og við þurfum að hafa kerfi sem virkar til þess að bjarga þeim sem eru í raunverulegri neyð. Þess vegna megi ekki ofhlaða með einhverju fólki sem er ekki í raunverulegri neyð og það þurfi að auka skilvirkni við að koma því fólki frá. Það sem er einmitt svo áhugavert við þetta er að þær aðferðir sem eru lagðar til með þessu frumvarpi til að koma í veg fyrir að fólk geti sest hér að, eru alls ekki skilvirkar.

vegna þess að peningarnir fara ekki í góða hluti. Þeir fara í akkúrat þetta, óskilvirkni við að reyna að koma fólki úr landi. Svar hæstv. ráðherra var: Nei, það stendur ekkert til að skera niður, það stendur ekkert til að spara, sem afhjúpar aftur að markmiðið með þessum lögum, markmiðið með þessum lagabreytingum, markmiðið með því kerfi sem hér er verið að hanna og endurhanna og teikna upp aftur og aftur með nákvæmlega sömu grundvallargöllunum snýst hvorki um skilvirkni né betri nýtingu fjármuna okkar. Það snýst ekki um mannúð sem er orð sem kemur merkilega oft fyrir í lögum um útlendinga þó að þar fari minna fyrir því í framkvæmd.

í þá hluti sem við eigum að vera að eyða peningum í, með því að vera stanslaust að moka meira og meiri peningum í að koma fólki í verri aðstæður en það var áður en það kom hingað.

vera skaðlega afturför frá ákveðnum umbótum sem gerðar voru árið 2016. Nú er verið að gera ákveðna breytingu sem ég myndi segja að væri grundvallarbreyting,

að það standi þá til að skoða þessi mál, þessar umsóknir, þrátt fyrir að lögin bjóði ekki upp á neitt annað en að þetta fólk verði flutt úr landi.

ef markmiðið er ekki meiri mannúð, ef markmiðið er ekki betri meðferð fjármuna, hvert er þá markmiðið? Hvert er markmiðið með frumvarpinu? Hvert er markmiðið með þessum lögum? Þær breytingar sem hér er verið að gera ganga fyrst og fremst út á það að auka á heimildir íslenskra stjórnvalda til að koma í veg fyrir að fólk geti sest hér að. Það er verið að taka úr sambandi ákveðin tímamörk sem stjórnvöld hafa til að vinna mál

auka heimildir stjórnvalda til að setja fólk í mjög erfiða stöðu sem gerir það þyngra í þjónustu fyrir kerfið. Það er nú einu sinni þannig að þó að fólk verði sett út á gaddinn í þessu kerfi þá

Mál munu taka lengri tíma, verða þyngri í vöfum, fólk muni þjást meira með alvarlegri afleiðingum fyrir þá einstaklinga og fyrir ríkissjóð, fyrir velferðarkerfið Þá veltir maður fyrir sér: Hver er tilgangurinn? Hver er tilgangurinn með þessu frumvarpi? Hver er tilgangurinn með þessum breytingum á þessum lögum? Tilgangurinn er sá, það er það eina sem ég get lesið út úr þessu, að halda ákveðnum hópi fólks

Hún varpaði fram þeirri spurningu hvort við ætlum að vera hluti af lausninni eða hluti af vandanum. Það kerfi sem við erum að eltast við með þessum breytingum er kerfi sem virkar ekki. Það virkar ekki til neins annars en að auka á þjáningar fólks og meiri og meiri fjármunum, meiri og meiri tíma, í að eyðileggja líf fólks, valda jafnvel dauða eins og kerfi Evrópu hefur sannarlega gert, með því að útbúa það sem kallað er kirkjugarðurinn í Miðjarðarhafinu. Í stað þess að vera hluti af vandanum ættum við að vera hluti af lausninni, hugsa þetta allt upp á nýtt. Fyrsta skrefið í því hefur verið stigið í Evrópu. Ég vil beina því til hæstv. dómsmálaráðherra og ríkisstjórnarinnar allrar og þingheims

lúta að því að líta á flóttafólk sem fólk, ekki dýr sem þarf að bjarga frá sprengjuregni, heldur fólk sem vill ekki bara lifa af heldur lifa.

til að hjálpa okkur að byggja samfélag okkar áfram upp. Þetta fólk er einhvern veginn aðskilið frá fólkinu sem vantar samastað og kallast umsækjendur um alþjóðlega vernd. Það er annars konar fólk sem má

Þetta er gríðarleg afturför í réttindum fólks á flótta. En mig langar að árétta að þetta er ekki bara afturför í réttindum fólks á flótta heldur líka afturför í réttindum fólks af erlendum uppruna á Íslandi. Það er verið að skapa heimild fyrir yfirvöld til að nálgast heilbrigðisupplýsingar útlendinga án dómsúrskurðar og án samþykkis eða vitundar þeirra.

hver aðstaða fólks sem fengið hefur vernd í Grikklandi er. Hún er verri en aðstæður fólks sem ekki hefur fengið vernd í Grikklandi. En við sendum ekki fólk sem hefur ekki fengið vernd í Grikklandi til Grikklands út af því að það eru svo hræðilegar aðstæður þar. En fólk sem hefur vernd, sem hefur það verra, sendum við til baka.

um varnir gegn pyndingum og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. Nákvæmlega á þeim grundvelli senda þau ekki flóttafólk sem fengið hefur vernd í Grikklandi til Grikklands.

og ef það reddast ekki þá getum við a.m.k. hent þessu flóttafólki á götuna. Þetta er myndin sem er verið að teikna hér upp á tímum þegar fjöldi flóttamanna hefur aldrei verið meiri, þörfin á að ríki sem eiga nóg, ríki sem í raun þurfa á öllu þessu fólki að halda

Þetta er það sem blasir við okkur á Íslandi sem vantar fólk, sem hefur nóg til að taka vel á móti fólki en ætlar þess í stað

Ég vil aðeins tala hér um sjúkraskrá og það að hafa aðgang að sjúkraskrá útlendinga, flóttafólks.

hægt er að nálgast um einstaklinga. Mér finnst því mjög umhugsunarvert og brýnt að því sé ekki tekið af einhverri léttúð að hægt sé að nálgast upplýsingar um fólk í sjúkraskrá.

mikilvægara en að þessir einstaklingar njóti sömu réttinda og aðrir? Það þarf að rökstyðja það mjög vel hvers vegna þessi réttindi ættu að vera skert hjá þessum einstaklingum og af hverju ekki

Eins og ég hef talað um áður langar mig bara að leggja áherslu á að við skoðum hverjar afleiðingarnar geta orðið fyrir okkur ef við sinnum ekki þjónustu